Dobro jutro! Spoštovani kolegice poslanke, kolegi poslanci, gospe in gospodje! Začenjam 79. izredno sejo Državnega zbora, ki je bila sklicana na podlagi prvega odstavka 58. člena ter prvega odstavka 60. člena Poslovnika. Obvestili odsotnih poslankah in poslancih seje ter vabljeni na sejo sta objavljeni na e-klopi. Lep pozdrav vsem prisotnim! Prehajamo na določitev dnevnega reda 79. izredne seje, predlog katerega ste prejeli v petek 30. avgusta s sklicem seje. O predlogu bomo odločali v skladu s prvim odstavkom 64. člena Poslovnika. Predlogov za širitev dnevnega reda nisem prejela, zato vam predlagam, da za današnjo sejo določimo dnevni red kot ste ga prejeli s sklicem. Prehajamo na odločanje in prosim vas, da preverite delovanje svojih glasovalnih naprav. In odločamo oziroma glasujemo o dnevnem redu. Glasujemo.

prvopodpisano Jelko Godec. Za dopolnilno obrazložitev predloga priporočila dajem besedo predstavniku predlagatelja, Jožefu Jelenu. Izvolite. Ja, predsednica, hvala lepa za besedo. Pozdravljeni ministri, državni sekretarji, poslanke in poslanci! Žalosti nas, da eno leto po katastrofalnih poplavah številne vladne obljube še vedno ostajajo neuresničene. Vlada je ljudem dajala obljube in upe, ki jih ni mogla ali ni bila sposobna uresničiti. Predsednik Vlade doktor Robert Golob je takoj po poplavah obljubil po sto montažnih hiš na mesec, a že takrat so iz podjetij, ki hiše izdelujejo, sporočili, da to ni izvedljivo. Leto dni pa se je na žalost izkazalo, da Robert Golob in njegova vladna ekipa za prizadete na poplavljenih območjih nista zagotovila niti ene same hiše. Do sedaj je le ena družina dobila novo hišo, pa še to so zgradili s pomočjo donatorjev, medtem ko ostali še vedno živijo pri sorodnikih, prijateljih, v najemnih stanovanjih, domovih za starejše ali v kakšnem drugem najemu. Na drugi strani pa lahko beremo, da bo Vlada porabila 447 tisoč evrov za pet hišk oziroma pet stražarnic. Leto dni po velikih poplavah v Sloveniji je seznam za morebiti, na seznamu za morebitno rušenje, 343 hiš. Le 130 jih ima do tega trenutka tudi sklep, medtem ko je 85 objektov odstranjenih s seznama, ki jih bodo zaščitili s protipoplavnimi ukrepi. Teh 85 objektov bodo sicer še enkrat pregledali, za nekaj drugih objektov pa se je izkazalo, da bi jih morda morali porušiti. Odločitve naj bi sprejeli do konca septembra.

saj še vedno nimajo točnih odgovorov v zvezi z njihovimi domovi. Na drugi strani pa se na državo obračajo župani, ki povedo, da vsi, ki so izgubili domove, še zmeraj nimajo cenitev in s tem tudi osnovnih podatkov, v kakšne gradnje se sploh lahko spuščajo - če se bodo sploh lahko. Tako nekateri še nimajo cenitev, pri drugih pa, kot kateri jih pa že imajo, pa se pojavlja razočaranje, saj so nižje od pričakovanih. Namesto, da bi težave reševali, jih Vlada samo komplicira. V maju je bil sprejet program odprave posledic neposredne škode na stvareh zaradi močnih neurij, večdnevne obilne deževje s poplavami in plazovi, katerega skupna višina potrebnih sredstev do leta 2028 je ocenjena na 2,33 milijarde evrov. Vendar program še vedno ni zajel vseh primerov, ki bi morali biti upravičeni do predplačila za obnovo. S tem so se našli primeri, na katere Vlada ni računala, da bi lahko, da bi se lahko zgodili in posledično do državne pomoči niso upravičeni. Sem sodijo ljudje, ki so se komaj preselili v svoje hiše, vendar še niso pridobili uporabnega dovoljenja in posledično hišne številke, zato še ni nihče imel prijavljenega tudi na tem naslovu in niso bili upravičeni do izplačila predplačila za obnovo v višini 20 % škode, zavedene v aplikaciji Ajda; približno deset primerov je takih tudi v Mozirju, ki so se nekaj mesecev pred usodnimi poplavami preselili v novogradnje, vendar 4. avgusta 2023 niso uspeli prijaviti stalnega prebivališča. Po določilih Zakona o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023 je kot pogoj za pridobitev državne pomoči določeno, da ima na naslovu poplavljenega objekta stalno bivališče vsaj ena oseba, ampak te družine so tam že dejansko živeli. Sam grem pričat, so bile besede enega izmed oziroma od župana občine Mozirje, vseeno pa niso dobili niti ene, mislim, niso dobili nobene pomoči vodja Službe za obnovo po poplavah in zemeljskih plazovih gospod Boštjan Šefic za ta problem ve. Vsega skupaj je takšnih družin približno 15, vendar zanjo rešitev še vedno ni. V Poslanski skupini Slovenske demokratske stranke smo predlagali spremembo Zakona o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023 v tem delu, vendar je koalicija naš predlog zavrnila. S spremembo zakona smo želeli širiti krog upravičencev do predplačila za obnovo v višini 20 % tudi za tiste, ki so takrat že živeli v hiši, ampak še niso imeli hišne številke, zato posledično še nihče ni imel prijavljenega stalnega prebivališča na tem naslovu. Skratka težav in nerešenih primerov je skoraj toliko ali pa še več kot pred letom dni, kar zopet kaže, da opustošenje, ki so ga pustili za seboj poplave in zemeljski plazovi iz avgusta 2023, še vedno ni sanirano, sanacija pa poteka prepočasi, zato je po našem mnenju stanje po letu dni še bolj katastrofalno. Po besedah gospoda Andreja Štera, ki vodi klicni center za obnovo po poplavah, v klicni center na številko 114, ki so jo za pomoč prizadetim v poplavah odprli po naravni katastrofi, še vedno dnevno pokliče med 40 in 70 ljudi, kar mesečno nanese okoli tisoč klicev. Vprašanja se nanašajo predvsem na tri področja, in sicer na dokončen obračun odškodnin, ki ga še ni, drugo področje je gospodarstvo in tretje selitve. Skratka kritike letijo predvsem na to, da je odločitev, kdo se bo moral preseliti, pozna, da je predolgo, da se predolgo vleče, je dejal Šter. Ne le prebivalci, ki so utrpeli škodo zaradi poplav, do Vlade, počasnih in birokratskih ovir so zelo kritični tudi župani. Pravijo: sprašujemo se, kaj je Vlada v vsem tem času počela. V skoraj vseh postopkih kot eden glavnih akterjev sodeluje Državna tehnična pisarna, do katere so skoraj vsi župani najbolj kritični. Državna tehnična pisarna je po njihovem mnenju eden glavnih krivcev, da projekti stojijo in niso dokončani v predvideni časovnici, saj Državna tehnična pisarna deluje prepočasi, prav tako se sprašujejo o njenem namenu. Na tem mestu naj povzamemo postopek, in sicer občina mora najprej pripraviti projektno dokumentacijo, ki jo oddaja tehnični pisarni. Ta jo pregleda, recenzira in vrne občini - tukaj pa se pojavijo težave in je vidno, da deluje prepočasi. Občine so pisarni oddale že 709 projektov, od tega so jih 225 recenzirali in zaključili le 171. Ostalo je še 313 3. Župani opozarjajo, da so te številke absolutno prenizke. Imamo tudi projekte, za katere so izvajalci za sanacijo več objektov že več mesecev izbrani, a pred potrditvijo projektov ne morejo začeti delati. Med drugim tudi eden izmed županov priznava, da so enega od mostov postavili mimo tehnične pisarne, saj so vlogo zanj oddali že 19. februarja, pa do danes iz tehnične pisarne še niso dobili nič, kar se seveda ne bi smelo zgoditi. Na drugi strani pa župani opozarjajo tudi na to, da imajo tehnične pisarne vrsto pripomb na projekte in posledično obnova se še bolj zavleče. Če pa občina le dobi pripombe tehnične pisarne, to za občinske projektante pomeni še tedne ali mesece dela, projekt v tem času pa na žalost stoji. Stvari so tako preveč zbirokratizirane, trdijo župani, zato se upravičeno sprašujejo, ali bodo, zaradi večmesečnega čakanja na potrditev pisarne, vse projekte izpeljali pravočasno, držav denar od države pa morajo namreč porabiti do konca oktobra. Ne le počasna sanacija, počasno urejanje nadomestitvenih objektov prebivalcev prizadetih območij, skrbijo tudi morebitne nove poplave, saj ponekod na primer nasipi še vedno niso obnovljeni oziroma okrepljeni. Župani si tako želijo hitrejšega napredka tudi pri urejanju vodotokov. Številni prebivalci še vedno odpravljajo posledice poplav, ob vsaki slabši vremenski napovedi pa so še vedno v skrbeh. Županja Občine Črna na Koroškem, gospa Romana Lesjak že vse od ujme poudarja nujnost pospešitve del na vodotokih. V ta namen smo v Poslanski skupini Slovenske demokratske stranke že pri sprejemanju Zakona o obnovi, razvoju in zagotavljanju finančnih sredstev predlagali, da omogočimo občinam, da vzdržujejo vodna in priobalna zemljišča na vodah drugega reda v skladu z 98. členom Zakona o vodah bi na stroške države zagotovile izvedbo nujno potrebnih del, da se prepreči neposredna nevarnost za življenje in zdravje ljudi ter premoženje. S tem smo želeli doseči obvezen prenos pristojnosti vzdrževanja vodnih in priobalnih zemljišč na vodah drugega reda, zaradi posledic poplav in zemeljskih plazov na lokalne skupnosti, obnovljeni in okrepljeni niso niti nasipi na reki Muri, poleg tega pa je približno 45 kilometrov protipoplavnih nasipov, ki jih je treba dograditi in zvišati, saj so obstoječi na nove izzive z deževjem in vodnimi vodami, očitno prenizki. Med lanskimi ujmami, posebej v avgustovskem neurju se je izkazalo, da, kot je dejal župan Lendave gospod Janez Madžar, nasipi ob tem tako visokem vodostaju Mure plavajo in komajda zdržijo toliko vode. O tem so poročali tako iz lendavske kot ostalih drugih občin, ki ležijo ob Muri. V Občini Črenšovci pa nasip 4. avgusta ni zdržal in je popustil. Veliko dela ostaja tudi pri sanaciji zemeljskih plazov. Tudi vodja službe Vlade Republike Slovenije za obnovo po poplavah in zemeljskih plazovih, gospod Boštjan Šefic leto dni po poplavah priznava, da je negotovost, s katero morajo ljudje živeti, mučna, in upa, da se bo ta čas obrestoval z bolj kakovostnimi podlagami, ki bodo družinam zagotovile varne domove. Na tem mestu se ponovno sprašujemo, kje so te podlage, zakaj jih eno leto po poplavah še ni? Po njegovih besedah naj bi prvo lopato za nadomestitvene gradnje zasadili šele letos, namesto da bi se hiše že gradile. Je Vlada Republike Slovenije šele julija letos ugotovila, da stvari ne tečejo kot bi mogle, saj nekdo ni opravil svojega dela, zato je šla v dopolnitev Zakona o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023 ter zakonu dodala določbe, ki se nanašajo na samo izvedbo teh nadomestnih gradenj, s čimer se en del nalog prenese na družbo DSU (Družba za svetovanje in upravljanje d. o. o.), ki sedaj v imenu in za račun Republike Slovenije opravlja naloge, povezane s pridobitvijo nepremičnin, ki so skladno s sklepom vlade predvidene za odstranitev in katerih odstranitev je hkrati nujno potrebna in v javno korist. Dodatno bo DSU izvedla več postopkov za sklenitev sporazumnih pogodb za odkup nepremičnin po pridobitvi posesti le teh pa bo na teh nepremičninah izvajala le naloge očiščenja in jih nato predala v upravljanje direkciji za vode. DSU bo izvedla tudi določene postopke javnih naročil blaga, storitev in gradenj, ki so potrebni na primer za izvedbo odstranitve objektov ali pa nadomestitvene

Leto dni kasneje tako strah, tesnoba in nemoč še vedno režejo v ljudi, ki so se avgusta lani borili za življenje in reševali svoje domove, kot sonaravno, pa zdaj so še udarili dolgotrajni postopki in negotovost, kje in kako si bodo nov dom sploh ustvarili. Kljub sprejetemu interventnemu zakonu je na primer umeščanje v prostor še vedno izziv, na kar opozarjajo tudi gospodarstveniki. V Poslanski skupini Slovenske demokratske stranke smo takoj po poplavah predlagali vrsto ukrepov za hitrejšo sanacijo prizadetih območij. Prav tako smo z amandmaji sodelovali pri sprejemanju zakonov in predlagali številne spremembe členov, ki bi omogočile drugačno in hitrejše umeščanje umeščanje v prostor, hitrejše dogovarjanje s prizadetimi in rešitve v primerih, ko se prizadeti z njimi ne strinjajo. Žal so bili naši predlogi zavrnjeni, zato od Vlade doktorja Roberta Goloba še toliko bolj pričakujemo hitrejše ukrepanje s konkretnimi in izvedljivimi ukrepi. Prav tako pričakujemo, da se finančna sredstva namenjena za obnovo po poplavah in zemeljskih plazovih namenja izključno za ta namen, ne da namesto tega dobivajo denar nevladne organizacije, ki nimajo povezave z odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov. Tako smo tudi v četrtek na seji matičnega Odbora za infrastrukturo predlagali pet priporočil Vladi, s katerim bi zagotovo pospešili sanacijo popoplavljenih območij, hitrejše umeščanje objektov v prostor, vendar so bili žal vsi predlogi zavrnjeni. Naj jih samo naštejem. Prvi: Državni zbor Republike Slovenije poziva Vlado Republike Slovenije, da poenostavi in pospeši postopke umeščanja v prostor za nadomestitvene gradnje, ki so posledica poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023. Pozneje se je pri sami razpravi izkazalo, da je poslanec od Gibanja Svoboda nekako podprl ta sklep v svoji in v svoji in je rekel, da bi bil ta postopek oziroma ta člen, priporočilo čisto v redu, če ne bi pisalo na koncu ta del, ki so posledica poplav in zemeljskih plazov, češ da je potrebno vse vse pospešiti, vse postopke umeščanja v prostor, tudi za ostale. Tako smo v Poslanski skupini dali amandma in črtali ta del, vendar kasneje, ko smo glasovali ta omenjeni poslanec tudi ni tega priporočila podprl. Drugo priporočilo je bilo, da Državni zbor Republike Slovenije poziva Vlado Republike Slovenije, da zagotovi predplačila za obnovo tudi za lastnike stanovanj, ki zaradi posledic neurja 4. avgusta 2023, v lastnem stanovanju še niso imeli prijavljenega stalnega prebivališča. In tretjič, Državni zbor Republike Slovenije poziva Vlado Republike Slovenije, da na lokalno skupnost prenese pristojnost urejanja voda. Četrti: Državni zbor Republike Slovenije poziva Vlado Republike Slovenije, da občinam podeli predkupno pravico za nakup zemljišč, kjer bi se lahko gradili nadomestni objekti. In še peti: Državni zbor Republike Slovenije poziva Vlado Republike Slovenije, da zagotovi pospešitev postopkov recenzije projektov popoplavne obnove, saj močno podaljšuje čas realizacije sanacijskih projektov in jih zelo dražijo.

za infrastrukturo, okolje in prostor. Ker po končani razpravi odbor ni sprejel točk predloga priporočila, je bila obravnava predloga priporočila na seji delovnega telesa končana. Za predstavitev poročila dajem besedo predsednici odbora magistrici Nataši Avšič Bogovič. Izvolite. Lepo pozdravljeni vsi skupaj. Odbor za infrastrukturo, okolje in prostor je kot matično delovno telo obravnaval predlog priporočila Vladi Republike Slovenije eno leto po katastrofalnih poplavah in zemeljskih plazovih, ki so Slovenijo zajele 4. avgusta 2023. Predstavnik predlagatelja je v uvodni predstavitvi med drugim izpostavil, da leto dni po katastrofalnih avgustovskih poplavah, še vedno ni bila zgrajena nobena nadomestna hiša.

Na državo se obračajo tudi župani prizadetih občin, ki opozarjajo, da vsi, ki so izgubili domove, še zmeraj nimajo cenitev. Pozval je k sprejemu priporočila, da naj se poenostavi in pospeši postopke umeščanja v prostor za nadomestne gradnje. V nadaljevanju je izpostavil, da je sprejet program odprave posledic neposredne škode na stvareh zaradi močnih neurij. Ni zajel vseh primerov, ki bi morali biti upravičeni do predplačila za obnovo. Sem sodijo prizadeti, ki so si komaj zgradili hiše in se vanje vselili, vendar še niso pridobili uporabnega dovoljenja in posledično hišne številke, zato tudi niso imeli prijavljenega stalnega prebivališča. Posledično predlagatelj predlaga sprejem priporočila, da naj Vlada zagotovi predplačila za obnovo tudi za te lastnike stanovanj. K predlogu priporočila je Vlada podala pisno mnenje, ki ga je predstavil državni sekretar v Kabinetu predsednika Vlade. Glede priporočila naj se izpostavi in pospeši postopke umeščanja v prostor za nadomestne gradnje je izpostavil, da je Ministrstvo za naravne vire in prostor podalo natančne usmeritve občinam, da naj na podlagi uradno potrjenih podatkov Službe Vlade Republike Slovenije za obnovo po poplavah in plazovih in uradno opredeljenega števila objektov za nadomestitveno gradnjo, občine nemudoma pristopijo k pripravi prostorskih načrtov za zagotovitev nadomestitvene gradnje. Ministrstvo je vsem 23 občinam predlagalo, da prostorske načrte pripravijo, sprejmejo in uveljavijo najpozneje do maja 2024 in jim je zagotovilo stalno, redno, sprotno pomoč Poudaril je, da občine niso upoštevale uradno potrjenega izpisa iz aplikacije Ajda glede števila nadomestitvenih objektov, s čimer bi lahko takoj pričele s prostorskim načrtovanjem območij za nadomestitveno gradnjo v svoji občini, temveč so čakale na izdajo uradnih sklepov upravičencem in se sklicevale, da čakajo odziv upravičencev, ko bodo prejeli uradne cenitve objektov na podlagi izdanih sklepov. Glede priporočila, da se predplačila zagotovijo tudi za lastnike stanovanj, ki v stanovanju še niso imeli prijavljenega stalnega prebivališča, je izpostavil, da Vlada meni, da je problematiko bolje urediti sistemsko, kot je to predvideno v naslednji, pač, v zadnji noveli Zakona o odpravi posledic naravnih nesreč. V daljši razpravi so poslanci iz vrst predlagatelja izrazili podporo predlogu priporočila. Ob tem so se v svojih razpravah v pretežni meri odzvali na pisno mnenje Vlade in med drugim glede trditve, da se občine prepočasi odzivajo glede prostorskega načrtovanja za nadomestne gradnje, izpostavili, da je ta ocena posplošena, saj se število objektov predvidenih za nadomestno gradnjo spreminja oziroma seznam še vedno ni dokončen, poleg tega pa na terenu še vedno niso opravljene vse cenitve poškodovanih in uničenih objektov. Izrazili so mnenje, da v takih okoliščinah občine postopkov prostorskega načrtovanja ne morejo izpeljati. V zvezi s problematiko prizadetih lastnikov stanovanj, ki v poplavah niso imeli stalnega prebivališča. Pa so spomnili, da je o tem potekala razprava že na 50. nujni seji odbora aprila letos. Takrat je bil soglasno sprejet sklep, s katerim se je Vladi predlagalo, da v program odprave posledic vključi tudi fizične osebe in lastnike takšnih stanovanjskih nepremičnin. S strani koalicijskih poslancev je bilo poudarjeno, da je bilo pri odpravi posledic poplav s strani države oziroma Vlade v letu dni od poplav narejeno ogromno delo. Izpostavili so med drugim najobsežnejšo sanacijo vodotokov v zadnjih desetletjih, rekordno pomoč s strani Rdečega križa neposredno po poplavah ter različne vrste finančnih pomoči, ki so bile razdeljene neposredno prizadetim občanom za začasno reševanje problematike. Glede postopkov odstranitve poškodovanih in uničenih objektov ter umeščanja nadomestnih gradenj pa se je da glede na zelo zapletene postopke, ki so posledično tudi dolgotrajni. Poleg tega je obseg naravne katastrofe izredno velik. Za takšen obseg prostorskega načrtovanja njim in umeščanja v prostor pa je potrebna tudi vrsta strokovnjakov, kot so na primer urbanisti, ki morajo vse postopke izpeljati po uzakonjeni proceduri, / znak za konec profilov strokovnjakov, glede na obseg potreb bistveno premalo. Poudarili so še, da je nerealno pričakovati, da bodo vse posledice tako velike naravne katastrofe odpravljene zgolj v letu dni in za primerjavo omenili sanacijo posledic potresa v Posočju, ki je trajala kar 20 let. Po razpravi je odbor glasoval o vseh točkah predloga

Spoštovana predsednica Državnega zbora, spoštovani poslanci in poslanke, ministri, ministrice, državni sekretarji!

Prvič, obseg naravne nesreče je res izreden. Prizadeto je bil, prizadet je bil velik del območja Slovenije, posledice so bile katastrofalne. Drugič, Vlada se je odzvala takoj v obliki različnih pomoči prizadetim prebivalcem, občinam, gospodarstvu, kmetijstvu, prometu in izvedbo interventnih ukrepov za sanacijo najnujnejšega, da je zavarovanje življenja in premoženja ljudi bilo urejeno. Prvič so bile izplačane predplačila, prvič v zgodovini Slovenije, predplačila občinam in prizadetim, kar je bistveno olajšalo, bom rekel, prve mesece tega obdobja. Tretjič, Vlada je in bo pri svojih odločitvah sledila stroki, zato ni mogoče delati po domače. Ob tem smo vlagali vse napore v to, da so bili uspešno izvedeni vsi izredni ukrepi in da v nadaljevanju obnova poteka v skladu s sprejetimi sanacijskimi programi. Hkrati pa bomo iskali in sprejemali takšne rešitve, da bomo v prihodnje na takšne dogodke bolj odporni in da bomo bolje nanje bolje pripravljeni. Pa bodimo konkretni. Iz državnega proračuna je bilo doslej izplačanih več kot 837 milijonov evrov, med drugim takojšnjih 10 milijonov evrov za hitro oskrbo z osnovnimi življenjskimi potrebščini, potrebščinami, ki sta jih med upravičence razdelila Rdeči križ Slovenije in slovenska Karitas. 57,5 milijona evrov za izredne denarne socialne pomoči, 35 milijonov preplačil lastnikov poškodovanih stanovanj. Kot sem omenil, prvič v zgodovini tudi predplačila, končni obračun še pride. je bilo preden, je bilo zagotovljeno za gospodarstvo, 4,3 milijona za sanacijo kmetijskih objektov, 68 milijonov in pol, za sanacijo cest in železnic, 40 milijonov evrov za vzpostavitev prevoznosti na državnih cestah, 172 milijonov evrov, za intervencijske in izredne ukrepe na vodotokih, 218 milijonov in pol predplačil 115 občinam za nujno sanacijo občinske infrastrukture že iz tega je videti velik obseg del, ki se je, bom rekel, na tem delu opravil. Zaradi izjemnega obsega škode in ker je bila potreba po hitri pomoči ljudem res velika, smo vsi vpleteni, institucije, lokalne skupnosti in posamezniki naredili vse potrebno,

v celoti so bili vodotoki urejeni za temi deli. Seveda sledi pa dolgotrajen sanacijski program na vodah, zato ga tudi ni možno prehitevati, predvsem v tistih delih, ki se ga, ki ste ga predlagali. To pomeni, da smo praktično v nekaterih delih popeterili, nekaterih primerih tudi podeseterili obseg dela. Delo je bilo zaključeno na 844 kilometrov najbolj poškodovanih vodotokov. Več kot 1500 delovišč, pri čemer je na terenu vsak dan povprečno delalo 1700 delavcev z več kot 1500 delovnimi stroji. Vrednost del na intervencijah in izrednih ukrepih na vodah je znašal 172 milijonov. Če primerjamo struge in brežine pred enim letom in danes, je slika povsem drugačna: reke tečejo v svojih strugah, ceste in železnice so prevozne. Iz vsega naštetega torej niti približno ni mogoče trditi, da ni Vlada pomagala ljudem oziroma da ni naredila vsega, kar bi za ta pomoč do ljudi prišla čim hitreje. Dejstvo pa je, da so te poplave odstrnile, odstrle marsikaj v preteklosti nekaj desetletij ni bilo narejeno oziroma je bilo celo narejeno narobe. Področje urejanja vodotokov je bilo absolutno zanemarjeno tako na terenu kot na kadrovskem in strokovnem področju. Pretekle vlade, tudi ta

vodna infrastruktura pa na podnebne spremembe ni bila pripravljena in s tem odporna. Če bi bilo drugače, bi bile zagotovo tudi posledice poplav bistveno manjše. V nasprotju s predhodnimi je ta Vlada bistveno povečala sredstva za vzdrževanje vodotokov; letos namenja 48 milijonov, prihodnje leto pa 52 milijonov.

Vodotoke moramo zato obravnavati celovito, posamezni ukrepi vplivajo na celotno porečje, vsi ti ukrepi pa morajo biti podnebno odporni. Kot redno poudarjam, podnebne spremembe niso nekje daleč, temveč so tukaj, so dejstvo in prinašajo vse pogostejše vremenske ekstreme. Na to se moramo pripraviti in sprejemati ukrepe, da bomo v prihodnje pred takšnimi dogodki bolj odporni. To pomeni to, da je treba sprejeti dejstvo, da v odzivni površini reke življenje ni več varno. Poplave so bile in bodo in z njimi moramo živeti. V letu 2008 je bila sprejeta Poplavna uredba, ki je dovolila gradnjo na poplavnih območjih. Ta vlada bo to področje na novo uredila. Pripravili smo osnutek nove poplavne uredbe, ki je javno že v javni obravnavi, ki bo med drugim zaostrila tudi pogoje, kje bodisi sme graditi in kaj. Mislim, da po takem dogodku kot po takem to vsi veliko bolje razumemo kot kdajkoli prej. Celotna vlada, vsa ministrstva v tem procesu obnove in podnebnih sprememb skupaj s poleg sanacije pripravljamo tudi rešitve za naprej. Na terenu stanje je seveda bistveno boljše. Nič ni narobe s konstruktivno kritiko, populistično zavajanje ne služi nobenemu namenu. V nadaljevanju bom pokazal, da Vlado vodi iskrena želja po čim hitrejši in čim boljši pomoči ljudem, pri tem pa se zavzema za sodelovanje z lokalnimi skupnostmi ter institucijami, ki se sodelujejo v postopkih iskanja strokovnih rešitev. Naj preidem k predlogu priporočil Vladi. V 1. točki predlagatelj navaja priporočilo, da se poenostavi in pospeši postopke umeščanja v prostor in tako naprej. V Državnem zboru smo že decembra, to je dobre štiri mesece, sprejeli Zakon o obnovi in razvoju in zagotavljanju finančnih sredstev. Prav tako je zakon uvedel poenostavitve in skrajšanje postopkov priprave prostorskih načrtov. Za sodelovanje z občino je Ministrstvo za naravne vire ustanovilo enotno kontaktno točko in posamezna občina in vsi, bom rekel predlagatelji so na ta način spodbujeni za hitro delo. Več strokovnih del je bilo opravljenih. V 23 občinah se nadomestna gradnja do konca leta praktično bodo pripravili tudi tiste prostorske akte, ki še manjkajo, v devetih občinah pa je to delo zaključeno. Danes so vse pravne podlage za izdajo gradbenih dovoljenj. Glede na povedano niso problem procesni postopki, temveč predstavljajo težavo izdelovalci in projektanti prostorskih načrtov, deloma nekatere občinske uprave brez delujočih občinskih urbanistov. Tudi to področje sočasno, bom rekel, urejamo, kot sem že v uvodu povedal. Na strani države, občinam ter izdelovalcem nudimo vso pomoč, s ciljem, da bodo vsi prostorski načrti tudi letos sprejeti. Drugič. V 2. točki predlagatelj Vladi priporoča zagotovitev predplačil za obnovo tudi za lastnike stanovanj, ki zaradi posledic neurja iz lastnih stanovanj niso bile imeli pripravljenega stalnega bivališča.

ki je ravnokar zaključil javno razpravo in je tudi pripravljen za dopolnitev, samo za to, da bodo tam bolj jasne, bom rekel določila tudi okrog tega. Seveda gre za glavno pomoč za reševanje primarnega stanovanja. Pred plačilom so bile v šestih tranšah izplačana 7444 upravičen skupni vrednosti 34 milijonov in pol. Cilj je, da se pomaga vsem, ki so imeli po poplavah poškodovana primarna stanovanja. V zvezi s tem je delujoča država uteka pisarna, ki rešuje tudi mejne primere in jih tudi uspešno rešuje brez birokratskih ovir ali je takrat imel stalno bivališče ali ne, ampak se ga tudi dokazati na drugačen način, da so živeli v njem, kar je bilo tudi predlagano. Tudi po komisijskem delu za take primere ne bi smelo biti ovir. Dopolnjujemo tudi sistem kot sem rekel v noveli ZOPNN-a zagotavljanja sredstev za obnovo stanovanj, tudi tistim posameznikom, ki so v času poplav in zemlji plazov gradili svoje hiše, vendar gradnja še ni bila dokončana. Zaključena je javna obravnava. V septembru bo pripravljen predlog novele za nadaljnjo obravnavo na Vladi in potem seveda v Državnem zboru. Glede na navedeno smatramo, da je način predplačil končnih plačil ustrezno urejena. S spremembo ZOPNN-a pa bodo ustrezno urejene tudi pravice fizičnih oseb za pridobitev sredstev iz državnega proračuna za obnovo stanovanj, ki so zgrajena na podlagi veljavnega gradbenega dovoljenja, ne glede na njihovo stalno bivališče. V 3. točki predlagatelj priporoča, da se lokalni skupnosti prenese pristojnost urejanja voda. Po večih diskusijah je bilo ugotovljeno, da to ni primerno niti potrebno. V ZORFU smo uredili v 69. členu rešitev,

Takega primera zdaj še naprej ni bilo in upam, da ga ne bo, imamo pa drugo zakonsko določbo, ki ga pa dobro upoštevamo, občinam smo omogočili in tudi striktno delamo na tem, da se vsi programi in izvedba vseh programov, bodisi vzdrževalnih ali sanacijskih, ureja po dogovoru z občinami in to sodelovanje sicer zahteva svoj čas, ampak je uspešno, imamo celo dobre nadzore s strani občin in sodelujemo v rednih sestankih z njimi. Skratka, mislim da tukaj ni potrebno zaenkrat sprememb, bomo pa v prihodnjem letu razpravljali o tem, kako iti naprej ta sistem, bom rekel, koncesionarski ali kako drugače urejen. V 4. točki predlagatelj Vladi priporoča, da se občina podeli predkupno pravico za nakup zemljišča. Seveda tukaj je bilo veliko, sami veste, razprav in polemik. Ostale točka, da je predkupna pravica dana samo skladu kmetijskih zemljišč Republike Slovenije, imamo pa seveda vso možnost, da občina, katerakoli kupi katerokoli, seveda najmanj stavbno zemljišče, lahko pa tudi kmetijsko in to ni prepovedano in gre za to, da imajo občine tudi na razpolago sredstva in to jih bomo posebej opozorili, da lahko izkoristijo in sicer bodisi da uporabijo sredstva iz prejetih predplačil,

ali pa se plačilo izvede na podlagi dokumentov, ki jih pripravi služba za obnovo po poplavah v skladu z Zakonom o obnovi in tako naprej. Jaz mislim, da bomo tudi tukaj lahko zaključili uspešno in nadaljevali porabo sredstev na tem mestu, in da je ta sistem dovolj učinkovit in ne gre, bom rekel, v nasprotje tistim, ki seveda skrbijo za varstvo kmetijskih zemljišč. 5. točka. Predlagatelj Vladi priporoča, da se zagotovi pospešitev postopkov recenzij. Projektu popoplavne obnove se močno podaljšuje čas naj pojasnim, da je prvenstveno namen recenzij, da se zagotovi pravilnost projektnih rešitev ter usklajenost s projektnimi pogoji, da zaradi podobnega dogodka ne bi prišlo do ponovitve tako velikih škodnih dogodkov. Namen je tudi racionalnost rešitev ter kontrola sorazmernosti glede na škodo. Dejstvo je, da so recenzije projektov po poplavne obnove izkazale za nujno potrebne in smiselne, saj so nekateri projekti, ki jih naročajo predvsem občine, zelo pomanjkljivi, brez mnenjadajalcev, z neustreznimi projektnimi rešitvami. Posledice tako slabe dokumentacije bi lahko bile tudi nevarne in škodljive. Z recenzijo se zagotovi varno, gospodarno in učinkovita rešitev. Ni res, da je recenzija drži projekte. Ravno nasprotno, del recenzijega pregleda se nanaša prav na pregled racionalnosti projektnih rešitev. Torej recenzija stremi k temu, da so rešitve strokovne, ustrezne, skladne z mnenjem dajalcev, racionalne, podporne na podnebne spremembe in tako naprej. Dotok novih projektov poplavne obnove se sčasoma zmanjšuje, zato pričakujemo tudi tukaj normalizacijo na tem področju. Čas in sredstva porabljena za izvedbo recenzije, to niso bila izgubljena, ampak nujno potrebna, če želimo denar za poplavno obnovo uporabiti učinkovito. Do zdaj je bilo v recenziji že prejetih 709 projektov, že recenziranih pa je bilo 396, od tega jih je 225 potrebuje popravke in dopolnitve, zaradi slabih rešitev, ki so bile ponujene, kar pomeni več kot polovico, postopkov pa je še ostalih 1013 in tudi tukaj smo dali naročilo, da pregleduje samo ključne vsebinske zadeve in ne birokratske papirje, ali ima kdo kaj noter. Spoštovane in spoštovani. Na podlagi zgolj navedenih pojasnil in dejstev vlada meni, da priporočila niso potrebna, saj so vse predlagane aktivnosti že izvedene oziroma se izvajajo. Naj ob tej priložnosti še omenim, da je prejšnji teden v sedmem paketu 121 upravičencev prejelo obvestilo o izplačilu predplačil, to je tisti, ki niso imeli pri sebi urejene dokumentacije. Seveda, v luči petletnega sanacijskega programa pa je zagotovljena sredstva tako za infrastrukturne, geotehnične, vodne infrastrukture, sanacijo plazov, obnove kulturne dediščine, za gospodarske objekte in tako naprej, v višini dve milijardi pa pol. Spoštovani, pozivam vse k sodelovanju in podpori k obsežnim aktivnostim za uspešno nadaljevanje in zaključek sanacije največje naravne katastrofe v Sloveniji. Hvala. Hvala lepa. Prehajamo na predstavitev stališč poslanskih skupin. Prva ima besedo Poslanska skupina Svoboda, v njenem imenu kolega Aleš Rezar. Izvolite. 9. Spoštovana predsednica, spoštovane poslanke, poslanci, spoštovani predstavniki Vlade! V enem letu je bilo veliko narejenega na področju sanacije po poplavah 4. avgusta lanskega leta. Ministrstvo za naravne vire in prostor je podalo občinam natančne usmeritve glede pospeševanja umeščanja v prostor za nadomestne gradnje v sklopu odprave posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023. Ti sestanki so potekali v decembru 2023 in v januarju 2024. Občine so bile pozvane, da nemudoma pristopijo k pripravi prostorskih aktov za zagotovitev nadomestitvenih gradenj. MNVP je vsem 23 občinam predlagal in zahteval, da prostorske načrte pripravijo in sprejmejo do marca oziroma najpozneje do maja 2024 in jim zagotovil stalno, redno, sprotno pomoč ter usmerjanje. MNVP je skupaj z Ministrstvom za finance konec 2023 pripravil zakon o obnovi in nekatere nove določbe na področju prostora in gradnje. Uvedle so se poenostavitve in skrajšanje postopkov priprave prostorskih načrtov za obnovo, kar je podlaga za gradnjo nadomestitvenih objektov, občine niso upoštevale uradno potrjenega izpisa iz aplikacije Ajda glede števila nadomestitvenih objektov, s čimer bi lahko takoj pričele s prostorskim načrtovanjem območij za nadomestitveno gradnjo v svoji občini, temveč so čakale na izdajo uradnih sklepov službe za obnovo upravičencem in se sklicevale, da čakajo odziv upravičencev, ki bodo prejeli uradne cenitve objektov na podlagi izdanih sklepov. V Sloveniji je načrtovanje prostorskih ureditev lokalnega pomena v pristojnosti občine. Tako določa 21. člen Zakona o lokalni samoupravi ter podrobneje Zakon o urejanju prostora. Ministrstvo za naravne vire in prostor in ostali nosilci urejanja prostora občinam, ki vodijo postopke priprave prostorskih aktov za potrebe sanacije škodnih primerov zaradi poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023 nudijo celovito pomoč in vse naloge povezane s sanacijo poplav obravnavajo prednostno. Z občinami se redno sestajajo na delovnih sestankih. Direktorat za prostor in graditev je ustanovil enotno kontaktno točko za vsakodnevno redno pomoč in usmerjanje občin z namenom hitre priprave načrtov za nadomestitveno gradnjo in vzpostavil redno medresorsko usklajevanje ter ustanovil koordinacijsko skupino za zagotovitev urgentnega pridobivanja in usklajevanja mnenj v primeru, da občina sama ne more uskladitev mnenj mnenjedajalcev ali so ti neodzivni v predpisanem skrajšanem roku za izdajo mnenj, občinam pri tem neposredno pomaga MNVP, s ciljem čim hitrejših postopkov. Občine skupaj s strokovno pomočjo MVP pripravijo strokovne podlage za izdelavo občinskih prostorskih načrtov za obnovo v skladu z ZORF; Zakonom o obnovi in razvoju. Navedeni prostorski načrti so prilagojeni sanaciji poplav ter poenostavljeni in skrajšani. MNVP in ostali mnenjedajalci sprotno in ažurno zagotavljajo podajanje mnenj in njihove pristojnosti. Ministrstvo je od decembra 2023 do septembra 2024 s 23 občinami za nadomestitvene gradnje izdalo več skupnih posvetov in opravilo individualne sestanke z vsemi občinami. Sestanki so bili izvedeni tudi na terenu, v občinah, kjer se je skupaj z občinskimi predstavniki reševalo specifične probleme, s katerimi se občine soočajo. Direktorat za prostor in graditev je jeseni 2023 vzpostavil spletni pregledovalnik prostorskih podatkov poplave 2023, ki omogočajo ažuren pregled prostorskih podatkov v občini, spet kot pomoč pri učinkovitem odločanju za obnovo in razvoj nadomestitvenih gradenj, obenem pa je izvedel tudi izobraževanje za projektante, prostorske načrtovalce in občinske urbaniste na Zbornici za arhitekturo in prostor, se pravi, in prostor Slovenije o novih instrumentih in skrajšanih postopkih, ki jih je predlagal ZORF za prostorsko načrtovanje nadomestitvene gradnje. MNVP redno sodeluje in usklajuje podatke, informacije, stanje po posameznih občinah ter glede na nadomestitvene gradnje in tako pospešuje izdelavo prostorskih načrtov na rednih tedenskih sestankih, ki jih organizira MNVP, kjer sodelujejo vsi ključni deležniki, kot so Direktorat za prostor in graditev, Direkcija za vode, Služba za obnovo, državna tehnična pisarna in tako naprej. Na rednih sestankih z občinami, na katerih so pristojni tudi predstavniki službe za obnovo državne tehnične pisarne, je bilo ugotovljeno, da so občine različne in niso enako pripravljene glede izdelave prostorskih aktov. (VP) 10.45 (nadaljevanje) glede zagotovitve pripravljenosti delovanja odgovornih v občinski upravi in sodelovanja z MNVP. In pa nekatere občine sploh še niso naročile oziroma izbrale prostorskih načrtovalcev za izdelavo svojih prostorskih aktov. Še več, dogaja se, da občinski urbanisti ne hodijo na sestanke skupaj z župani, da bi lahko v prostorskih aktih skupaj pogovarjali. MNVP še naprej redno pomaga občinam pri pripravi in sprejemu prostorskih načrtov za obnovo po poplavah, za nadomestitvene gradnje. Cilj in želja MNVP je zagotoviti vse prostorske načrte v 23 občinah za nadomestitvene gradnje do konca leta 2024. Sedanje stanje prostorskih aktov kaže, da je na podlagi 13 veljavnih prostorskih aktov že možno podati vloge za gradbena dovoljenja za nadomestitvene objekte. Vlada bo poleg izobraževanja občinskih urbanistov, prostorskih načrtovalcev in projektantov dodatno uvedla izobraževanje za upravne delavce na upravnih enotah za izdajo gradbenih dovoljenj skupaj z Ministrstvom za javno upravo v oktobru 2024. Ugotavljamo, da je za sprejem prostorskih načrtov za obnovo, niso problem procesni postopki, temveč predstavljajo težavo izdelovalci in oziroma projektanti prostorskih načrtov zaradi njihove preobremenitve ali pomanjkanja izdelovalcev na slovenskem trgu. strani države se občinam ter izdelovalcem prostorskih načrtov redno nudi vsa pomoč s ciljem, da se večina občinskih prostorskih načrtov konča v letu 2024. Služba Vlade Republike Slovenije za obnovo po poplavah in plazovih je v sklicevanju zakona in dopolnitvah ZOPNN predlagala, da se za fizične osebe, ki niso imele urejenega stalnega prebivališča, ampak so v procesu urejanja dokumentacije, in je uničen stanovanjski objekt, ki jim predstavlja edino prebivališče, uredi možnost državne finančne pomoči za obnovo stanovanjskega objekta. Za primere, ki jih zakon ne obravnava specifično, je služba predlagala, da se ustanovi komisija, ki bi takšne primere obravnavala in se odločala skladno s predstavljenimi dejstvi. Te spremembe bodo z novelo ZOPNN kmalu urejene s predlaganimi spremembami, ki jih uvaja zakon. Tako se sistemska rešitev za zagotavljanje sredstev za obnovo stanovanj tudi dodeli tudi tistim posameznikom, ki so v času poplav in zemeljskih plazov gradili svoje hiše, vendar gradnja še ni bila dokončana. Ti objekti v času poplav 4. 8. še niso imeli določene hišne številke in v njih še ni nihče živel. Izplačila sredstev za obnovo so že sedaj predvidena tudi za objekte, kjer ni bilo prijavljenega stalnega prebivališča lastnika, ima pa objekt veljavno gradbeno dovoljenje. Glede na navedeno ocenjujemo, da je problematika izplačil z veljavno zakonodajo ustrezna, urejena in rešena. S spremembo ZOPNN se bodo ustrezno urejale pravice fizičnih oseb do pridobitve sredstev državnega proračuna za obnovo stanovanj, ki so zgrajene na podlagi veljavnega gradbenega dovoljenja, ne glede na prijavo stalnega prebivališča. Če se dotaknemo tretjega predloga priporočila, da se na lokalno skupnost prenese urejanje voda drugega reda, ugotovimo, da je upravljanje z vodami po Zakonu o vodah v pristojnosti MNVP, ki je po načelu celovitega pristopa upravljanja z vodami po po porečju, s tem zagotavlja in ohranja celovito geomorfološko in hidrološko ter hidravlično in dinamično ravnovesje toka vode in padavin ter zagotavlja enovit nadzor nad obremenitvami voda. Urejanje voda zagotavlja obvezna državna gospodarska služba, ki izvaja vzdrževanje voda po letnih programih in z upoštevanjem celovitih sistemskih rešitev. Obvezne državne gospodarske službe se izvajajo na osmih hidrografskih območjih preko koncesijskih pogodb koncesionarjev. Letni program za njihovo izvajanje se bodo za leta 2025 in 2026 uskladili s potrebami občin, še vedno pa bo ta služba skrbela za enovitost vodnega režima in celovitost na nivoju večjih porečij. Zato drobljenje gospodarske službe znotraj porečij na nivoju občin bi pomenilo veliko tveganje za celovitost pretoka vode in padavin ter s tem prineslo negativne posledice za obvladovanje poplav in večanje poplavnega ter hidrološkega sušnega tveganja za daljnovodna območja. Po poplavah 4. 8. so se nekatere pristojnosti urejanja voda drugega reda začasno prenesle na občine.

zagotovijo izvedbo nujnih potrebnih del na svojem območju, vendar le, če jih ne izvede koncesionar v skladu s programom del obvezne gospodarske javne službe ter če se s tem prepreči neposredna, neposredna nevarnost za življenje, zdravje ljudi ali premoženje večje vrednosti. Pri pripravi in izvajanju programa del javne službe na prizadetih območjih sodelujejo občine vsaka na svojem območju, pri čemer se morajo posegi, zaradi urejanja voda načrtovati in izvesti tako, da bistveno ne poslabšajo lastnosti vodnega režima in bistveno ne porušijo naravnega ravnovesja vodnih in obvodnih sistemov. S temi načeli se zasleduje celostno urejanje voda, medtem ko bi se s parcialnimi in med seboj nepovezanimi ukrepi, do katerih bi prišlo v primeru prenosa pristojnosti urejanja voda drugega reda na občine, celovitost urejanja voda izginila ali pa bi se močno poslabšala. Poleg navedenega je potrebno v osnovi tudi razlikovati med pojmi kot so urejanje voda, vzdrževanje vodotokov, sanacija in investicije. Urejanje voda zajema skupek zgoraj navedenih ukrepov, ki dajejo pozitiven učinek tako na poplavno varnost kot tudi na dobro stanje voda. Pod pojmom vzdrževanje vodotokov se štejejo dela, s katerimi se ohranjajo objekti in naprave v dobrem uporabnem stanju in s katerimi se zagotavlja njihovo delovanje. Slednje zajema gradnja nove vodne infrastrukture ali pa povečanje osnovnih gabaritov obstoječe infrastrukture, ker se že všteva v med investicije, ki pa morajo prav tako biti usklajene na nacionalni ravni z namenom preprečevanja poslabševanja stanja ob izgradnji objekta bodisi gor gor vodno bodisi dolvodno od geolokacije same izgradnje. Prav tako je slednje mogoče pripisati tudi sanacijo obstoječe vodne infrastrukture za poškodovane ob škodljivem delovanju voda. Neizvedena sanacija objekta lahko v nadaljevanju vodi do dodatnega poslabšanja stanja in razmer na terenu tudi povečevanje poplavne ogroženosti in negativnega vpliva na zdravje ali življenje ljudi in njihovega premoženja. Tako se vzdrževanje vodotokov načrtuje na celotnem območju Republike Slovenije, glede na prioritete, upoštevajoč celostni princip urejanja posameznih vodotokov oziroma porečij z namenom preprečevanja negativnih posledic pri posegu v posamezni vodotok. Občina pa lahko že sedaj na vodi, na vodah drugega reda, po predhodnem soglasju ministrstva izvaja dela skladno s programom gospodarske javne službe v primeru, da se ta del ne izvede pod koncesionarjem. Predlagano priporočilo, da se občinam podeli predkupno pravico za nakup zemljišč, kjer se lahko gradijo nadomestitveni objekti se nam prav tako ne zdi smiselno. Občine imajo že na podlagi veljavne ureditve možnost črpanja finančnih sredstev za nakup in komunalna ureditev zemljišč za namene nadomestitvene gradnje. Saj je za nakup zemljišč za nadomestitvene gradnje upravičen strošek programa odprave nastalih posledic iz 4. 8. 2023. Vemo pa tudi, da imamo v proceduri dopolnitve ZORF, ki ga bomo obravnavali in sprejeli na naslednji seji, kjer je v 58. členu dodatno opredeljen postopek za nakup tudi kmetijskih zemljišč s strani Sklada kmetijskih zemljišč. Predlagatelji so tudi predlagali priporočilo, da se zagotovi pospešitev postopkov recenzije projektov popoplavne obnove se močno podaljšujejo čas realizacije sanacijskih projektov in jih zelo dražijo. Izdelava in dopolnjevanje hidrološko hidravličnih študij in kart ter izvedba recenzijskih postopkov, je dolgotrajen proces, s katerim trenutno ni mogoče ažurno preverjati ustreznosti izvajanja sanacijskih del v izogib temu, da bi dela, zaradi nujnosti potekala brez preverb ter poenostavljene kritične presoje na nivoju porečja, je predviden mehanizem strokovne ocene, ki je podlaga za odločanje o postopkih izdaje vodnega soglasja oziroma mnenja. Za potrebe pospešitve izvedbe sanacijskih del oziroma obnove po poplavnem dogodku, se je vzpostavil sistem strokovnih ocen oziroma mnenj. Izdelava oziroma v izdelavi so naslednja mnenja: strokovna mnenja za splošno infrastrukturo 85 mnenj, strokovna mnenja za odstranitev objektov 46 mnenj, strokovna mnenja za potrebe OPPN za nadomestitvene gradnje so bila izdana v 30-dnevnem roku, skupno pa je bilo izdanih 22 mnenj. Za potrebe odstranitve objektov na porečju Savinje in Meže z Mislinjo se je prijavilo 18 občin skupno 38 strokovnih mnenj, (Nadaljevanje) določitve glede odstranitve objektov, 22 hitrih mnenj ali hidroloških in hidravličnih študij za potrebe OPPN za nadomestitvene gradnje. V izdelavi pa so tudi strokovna mnenja za dodatnih 80 objektov, ki prvotno niso bili predvideni za odstranitev. Na podlagi dejstev in pojasnil, ki jih je pripravila Vlada Republike Slovenije v Poslanski skupini Svoboda, priporočil predlagatelja na seji matičnega delovnega telesa nismo podprli,

Hvala spoštovana predsednica za dano besedo, lep pozdrav vsem poslankam in poslancem, državnim sekretarjem, državljankam in državljanom, predvsem pa tistim, ki so bili oškodovani v lanskoletnih poplavah. Teče 14. mesec od največje katastrofe v Sloveniji, to je poplave, ki so se zgodile 4. avgusta leta 2023, seveda mnoge Slovenke in mnogi Slovenci so se do takrat veselili vsakega dežja, od takrat naprej pa je prav gotovo vse strah in vedno stremijo v zrak, kaj se bo zgodilo z vsakim novim dežjem. Tudi takrat smo se spomnili vsi na poplave, ki so nas doletele na začetku naše države, torej leta 1990, na poplave, ki so bile predvsem na tem celjskem območju, ampak te razsežnosti prav gotovo ne moreš primerjati. Seveda, največkrat imamo očitke v Slovenski demokratski stranki, da sklicujemo seje, da niso potrebne ali so politične. Pa naj povem nekaj na začetku, nekaj pozitivnih stvari, ki so nas združile ob teh poplavah. Prav gotovo je pozitivno tisto, za kar poslanstvo so seveda dokazali gasilci, civilna zaščita, predvsem pa državljanke in državljani, ki so pomagali vsem tistim, ki so bili v poplavah oškodovani. Jaz mislim, da je redko država na svetu, ki je bila tako složna v taki veliki katastrofi. Tudi je tudi kaj pozitivnega s strani Vlade in lokalnih skupnosti. Naj omenim Občino Prevalje. Občina je v teh poplavah ostala brez vodovoda in v zelo kratkem času sta občina, Ministrstvo za infrastrukturo našla skupni jezik, da sta zgradila nov vodovod. To je pohvalno. Samo v razmislek vsem tistim, ki največkrat birokratsko ovirajo neke postopke, če bi takrat iskali vso dokumentacijo, vsa soglasja ob reki Dravi, ob državni cesti, pa da še tukaj gre za vodovod, jaz mislim, da bi čakali leta in leta, to je pozitivno. Tudi v naši poslanski skupini smo z vsemi člani iz Koroškega gradili en most s 16-metrskim razponom seveda montažni. Tudi takrat sem večkrat pomislil, če bi za ta most, kjer je

Most je montažen, se da tudi odstraniti tistim, ki bodo nekoč zgradili novega, ampak današnja seja je namenjena predvsem tistim, ki so izgubili svoje domove. Že na odboru pa večkrat v tem Državnem zboru, smo bili deležni očitkov, da sklicujemo seje na to tematiko politično. To ne drži. Tudi na zadnjem matičnem odboru, ki je seveda bil podlaga za to današnjo sejo, smo bili deležni te očitke. Kolegice in kolegi. Danes gre predvsem za tiste, ki nimajo svojih domov in so izgubili. Pa mogoče, da ne bodo več ti očitki, vam dam en posnetek predsednika Vlade en teden po poplavah. /Posnetek: Govorimo o najbolj obsežnih, največjih poplavah v samostojni Sloveniji, ko bo leto dni mimo, pa če vas bomo lahko prijeli za besedo, kakšno Slovenijo si takrat predstavljate, koliko te škode bo sanirane, koliko ljudi bo vsaj dobilo občutek, da je nekdo za njih poskrbel.

kdaj bomo kaj realizirali. Danes štejemo v dnevih. Vsak dan mora biti nov uspeh, vsak dan moramo ljudje ljudem vrniti upanje in zaupanje v državo, da jih ne pustimo sami. To je tisto, na podlagi česar nas bodo ljudje ocenjevali in prav je tako, ker je to naša dolžnost. Vse ostalo, obljube za leto dni, to je bežanje od odgovornosti, mi ne beži odgovornost, mi delamo vsak dan in jutri bodo novi ukrepi, ki bodo predstavljeni na Vladi. Na primer ukrepi za pomoč gospodarstvu, na primer ukrepi kako bomo kanalizacijska, vodovodna omrežja in podobno usposobili naprej. To je tisto, kar šteje. Pomembno je, da delamo vsak dan nove ukrepe, tudi takrat, ko moramo spremeniti zakonodajo, ker je ta neustrezna

Prosim, če lahko v bodoče takšne stvari napoveste, da boste to predvajali, da vsaj vemo, prav? Pa tudi to je vaš, to je zdaj stališče poslanske skupine in ko je stališče poslanske skupine naj se predstavlja stališče, ne pa predvaja. Nisem nič prekinjala, ampak samo v bodoče prosim, da se take stvari napovedo. Nadaljevanje ki delajo po nekem ustanovljenem redu že več let, pa ne leti to samo na državne sekretarje, predvsem na tiste, ki delajo v birokraciji, ampak to je izjava predsednika Vlade en teden po poplavah. Ni popačena, ste spoznali po glasu, da je to predsednik vlade doktor Robert Golob? Glejte, v naslednji izjavi je doktor Robert Golob izjavil naslednje: da boste v enem mesecu zgradili približno sto montažnih hiš. Če bi te izjave držale, bi danes imeli 1300 zgrajenih montažnih hiš. Kolegice in kolegi, predstavniki Vlade, danes nimamo izdanega nobenega gradbenega dovoljenja za nobeno hišo. Ali si vi predstavljate? Seveda vsi mi, ki danes sedimo v Državnem zboru gremo zvečer vsak na svoj dom. Mislim, da je to največja vrednota. Nismo pa bili kot država v stanju v 13 mesecih zgraditi niti ene hiše. Naj še povem kanček, ki za mene ni sprejemljiv, da je tudi predsednik Vlade šel na otvoritev ene hiše, ki so jo zgradili zasebniki. v ministrstvu, v Kabinetu predsednika Vlade, gospod Leben je prejšnji teden povedal za medije, da bodo cenitve pod streho v mesecu oktobru. Ampak jaz sem šel nazaj gledati, sem mislil, da je to mesec oktober leta 2023, ampak je mesec oktober 2024. Kolegice in kolegi,

so zasebni maili predsednika Vlade in bivše ministrice za pravosodje, kjer je predsednik Vlade pred poplavami pismeno zapisal, da naj kupi eno stavbo za pravosodje.

to je bilo možno. Ni pa bilo možno dobiti enega gradbenega dovoljenja oziroma zgraditi eno, ali pa še kaj drugega. Glejte, tisti ljudje, predvsem imam v mislih tiste danes v Letušu 116 jih je, ki čakajo na usodo. je nam malo lažje pa tistim, ki birokratsko ovirajo te postopke. Kdaj bo? Pred nami je jesen, pred nami je zima. Ker sem že napovedal, da bo moje stališče malo drugačno, ampak to ne leti zdaj samo na državne sekretarje. Jaz sem prinesel v ta Državni zbor en lepši objekt.

višine 55 metrov nad morjem, 44 metrov pod morjem, dolžina malo manj kot 2 tisoč 500 kilometrov, širina mosta 23 metrov in ko sem izračunal tloris povozne površine pa vseh hiš, ki jih moramo zgraditi, je približno ista, nekje 55 tisoč kvadratov. Kolegice in kolegi, predvsem tisti birokrati, ki hodijo po birokratskem močvirju, ki ovirajo postopke v tej državi, da je razvoj bistveno drugačen kot bi moral biti, pa v tem primeru, da še nimamo zgrajenega nobenega nadomestnega objekta za ljudi, za državljanke in državljane, ki čakajo na to. Glejte, sosedje so v tem času zgradili že polovico tega mosta v preteklosti. Mogoče bo ta slika koga streznila, mogoče bo ta slika dala komu vedeti, ki sedi v pisarnah že več kot 10, 20 let in isto razmišlja, svet se pa okoli nas spreminja. Kolegice in kolegi, sam apeliram v tem našem stališču Slovenske demokratske stranke, da podprete naše sklepe in da državljanke in državljani, tisti, ki čakajo danes na svoje nadomestne domove, da jih čim prej dobijo. Velikokrat smo slišali od strokovnjakov, od cenilcev, pa tudi na odboru, od vas kolegic in kolegov, da vsi objekti niso bili zgrajeni, kot bi morali biti. Kolegice in kolegi, Slovenija ni samo Ljubljana. In če bi ti ljudje v Savinjski, Mozirju, na Koroškem imeli toliko denarja, kot ga ima kdo v Ljubljani, bi si verjetno kupili nekoč komunalno urejeno parcelo za 100 tisoč evrov in danes verjetno ne bi prosili državo, da jim pomagajo, ko nimajo več doma. Ampak ta noč so desetletja rasli otroci, se vzgajali otroci, ta noč so danes državljani, ki delajo za našo domovino. Skratka, kolegice in kolegi, hvala za vaš posluh pa moj apel, da sprejmete naša priporočila. Hvala. Hvala lepa. Stališče je bilo bolj podobno razpravi, ne pa stališču poslanske skupine. Kolegica Meira Hot, imate postopkovni predlog, izvolite. MAG. MEIRA HOT (PS SD): Ja, spoštovana predsednica, jaz bi prosila, da se skliče posebno sejo kolegija pri vas, ker zdaj je postalo že večkrat praksa, da se uporablja telefon in se jih spušča v mikrofon, ko se predstavlja ali stališča ali govori. V Poslovniku to ni določeno in mislim, da je takšen nivo pač neprimeren. Mislim, da bi bilo treba tolmačiti, ali je to sploh dovoljeno in dopuščeno v okviru razprave v parlamentu. Hvala lepa. hvala lepa. Smo že imeli take primere, ko smo predvajali iz telefona, tako, da to bi bila bolj previdna. Lahko..., seveda sem pa za to, da se o tem pogovorimo, sem pa za to, samo trenutek, sem za to, da se o tem pogovorimo, absolutno tudi na Kolegiju predsednice pod točko razno. Lepo vabljeni tudi vsi podpredsedniki, da o tem poveste svoje. Zdaj bi pa gospodu Hoiviku postopkovno, potem še vam, kolegica Sukič. Izvolite. Ja, hvala lepa, spoštovana predsednica. Kolegica Meira Hot. To je bilo celo dano v zapisnik sekretarju, se mi zdi, na eni seji, ko sem jaz predvajal na telefonu posnetek predsednika Vlade in to bi že moralo biti na kolegiju, tako da podpiram to, da se to opravi. Ne pozabimo pa še enkrat, s tem načinom je v tem mandatu pričela gospa nesojena poslanka bivše njene stranke, Gibanje Svoboda, Mojca Šetinc Pašek. Naj pa samo še dodam, v svojem postopkovnem predlogu, da zakaj se take metode uporabljajo? Ker ljudje žal več ne verjamejo, dokler ne slišijo iz ust tistega, ki je izrekel. Zato še enkrat, jaz dajem priznanje kolegu Podkrajšku, da je predvajal posnetek predsednika Vlade izpred leta dni oziroma že 13 mesecev in ta praksa je po mojem mnenju primerna. Kajti, če nekaj citiraš, gre zelo hitro v pozabo, ko pa slišiš tistega človeka, ki je nekaj obljubil in potem te obljube ne izvrši, je pa totalno nekaj drugega in ljudje si to zaslužijo slišati. Hvala. (nadaljevanje) imeli, to sem povedala, ne, tako da mislim, bi bilo pa prav, da se o tem pogovorimo in določimo za naprej ali da ali ne oziroma pod kakšnimi pogoji, na kakšen način sprejemam oba predloga. Izvolite, kolegica Sukič. spoštovana predsedujoča. Najprej za začetek podpiram predlog sopodpredsednice, druge podpredsednice. Poleg tega pa predlagam, da na tem sestanku proučimo, kje je meja med stališčem stališčem in razpravo. Kajti to, čemur smo bili danes priča, ni bilo stališče, ampak je bila forma razprave. Razprave, ki je celo zahajala na področje, izven tematike, o kateri teče beseda. Tako, da je treba to pogledati in jasna pravila določiti v tem parlamentu, da se v bodoče tovrstna stališča preprosto prekinejo in ne dopustijo. Hvala lepa. Hvala lepa. Jaz sem pustila do konca, da se je povedalo stališče, sprejemam pa tudi vaš predlog absolutno, da bi bilo prav, da se neke take meje določijo. So pa to, predvidevam, mehke meje, a ne, in je prav, da se o tem pogovarjamo. Izvolite, kolega Sajovic. Hvala lepa. Ja, jaz se strinjam z vami predsednica, da kolega niste prekinila. Vsak takle, bi rekel, političen ali pa politikantski vložek ima svoje poročilo in danes je pozitivno. Ministrice, ministri razlagajo, kakšen izjemen obseg dela je bil opravljen, nekdo drug meša poplave z nakupom neke druge politične stavbe - preprosto ena sama politizacija. Bi pa prosil samo kolega, da drugič priskrbi malo boljši posnetek, predvsem pa, ker je za SDS to ena najpomembnejših tem, ker jim gre za ljudi, bi bil zelo vesel, če bi namesto štirih poslank in poslancev, ki spremljajo to temo, recimo nas v Svobodi je ene 20, ker nam je za poplavljence mar, vam gre pa samo za nabijanje, kritizerstvo in politične točke.

tako radio kot televizijo, zdaj so tudi mobilni telefoni že nekaj časa izumljeni, lahko vsi poslanci in tudi zainteresirana javnost spremlja vse v živo. Tako da prosim, nehajte s tem pobalinstvom, koliko nas zdaj tukaj sedi, pač nekateri imajo tudi sestanke in druge obveznosti.

sram me je in žalosten sem, ker se, spoštovana predsednica, tukaj ukvarjate s tem, kaj je vsebina stališča, še posebej ker nikjer v Poslovniku, razen če mi boste postregli z določbo in členom Poslovnika, ki prepoveduje ali pa ne dovoli kolegu poslancu ali poslanki predvajati posnetka nekoga iz Vlade, še posebej ko je to relevantno za točko, ki se obravnava na seji. Jaz mislim, da nimate take določbe in da mi je ne boste mogli citirati. Na drugi strani pa, spoštovana predsednica, že nekajkrat ste na naše proteste v opoziciji odgovorili, da nimate vzvodov, da prisilite Vlado, da odgovori na mesece, lahko rečemo že leta, neodgovorjena poslanska vprašanja in pobude. Drugič, pravite, da ne morete ukrepati, ko se ministri in Vlada norčujejo iz dela parlamenta in njenih komisij - danes zjutraj se ministrica Stojmenova ni opravičila za sejo Komisije za nadzor javnih financ, dve opozicijski stranki sta pravzaprav povzročili nesklepčnost komisija ni bila izvedena zaradi tega. Poglejte, delajte red tam kjer je to potrebno in za to, da se vzpostavi lahko normalno parlamentarno delo. Ni pa določbe v Poslovniku, razen če mi boste citirali, ampak mislim, da je ni, ki bi kakorkoli določala kaj je lahko vsebina stališča, kolega ni bil žaljiv. Ni jemal nobenemu dostojanstva, samo predvajal je resnico in jo komentiral.

težko včasih določiti. Mimogrede, če je kdo videl moj Poslovnik, ki je lepo pobarvan z barvicami in označen, bi bila zelo hvaležna, sem ga izgubila, namreč imam novega, pa zdajle povem, če bi ga kdo našel, da mi ga prinese. Bom prej našla ustrezne določbe. Pa ni mišljeno to nič slabo, gospod Cigler Kralj, ni se treba nič razburjati, se strinjam z vami, ja, da moramo zagotoviti red in tudi zato nisem posegala v besedo kolegu, ko je predstavljal stališče. Sem povedala samo svoje mnenje in sem samo prosila, da se morda take stvari vnaprej napove in seveda podpiram predlog, ki sem ga dobila od obeh podpredsednic in od gospoda Hoivika, da se pogovorimo o teh stvareh, na kakšen način bomo zdaj to izvajali.

kot je primeren in je pravšnji, in verjetno je to glavna pravna podlaga za to, kaj se dopušča in česa se ne dopušča, kadar izrecno v posameznem členu Poslovnika to ni navedeno. Vemo pa vsi, kaj je poanta današnje seje, norčevanje iz operativnosti dela te vlade, tudi pri popoplavni obnovi ste zdaj prišli na to idejo. In tudi to, kar se je predvajalo, kar je kolega Podkrajšek predvajal je res samo norčevanje iz izjave, ki je bila dana. Dobro vsi veste, v kakšnih časovnih in krajevnih okoliščinah. In res je dovolj s to izjavo.

Gremo zdaj naprej s predstavitvijo stališč. Naslednji bo predstavil stališče magister Janez Žakelj v imenu Poslanske skupine Nova Slovenija - Krščanski demokrati. Izvolite. Najlepša hvala, predsednica. Spoštovane kolegice in kolegi, spoštovane državne sekretarke, državni sekretarji! Želel sem začeti to stališče s da je narava nepredvidljiva, pa vidim, da je tudi predstavitev stališč poslanskih skupin zelo nepredvidljivo v tem parlamentu, verjetno zato, ker se ne spoštuje Poslovnika. Naravnih katastrof, vsi vemo, ne moremo preprečiti, lahko se le dobro pripravimo na te pojave, ko pridejo, pa odpravljamo posledice, škodo na premoženju in infrastrukturi. To je država dolžna narediti hitro in učinkovito. V Novi Sloveniji obžalujemo, da je tako kot narava, nepredvidljiva tudi slovenska Vlada, ki je po 4. avgustu 2023 zelo hitro in veliko obljubljala, kar smo slišali na dovoljeno, nedovoljenem posnetku. Sprejemala časovnice in ljudem dajala lažne upe, da bodo kmalu v novih in obnovljenih domovih. Res je, škoda je bila izjemno velika. Res je, tudi to moramo priznati, da je bilo veliko že narejenega, predvsem na obnovi javne komunalne in prometne infrastrukture. Slovenci smo ob nesreči ponovno pokazali, da v kriznih razmerah znamo stopiti skupaj še celo politika. A mesece po katastrofi vlada žal ni več kazala pripravljenosti, da bi prisluhnila konstruktivnim predlogom opozicije. Predstavniki Vlade so na zadnji seji pristojnega infrastrukturnega odbora za krivca počasne sanacije s prstom pokazali na nesposobnost lokalne skupnosti, občin ter projektantov.

"Pred svobodo nič za vami, svetla prihodnost". Ta slogan poznamo že iz nekih drugih časov, ki so na srečo za nami. Že petkova seja Odbora za finance je ponovno dokazala, da opozicija želi konstruktivno prispevati k hitrejši sanaciji. Na omenjenem odboru je bila soglasno, tudi z glasovi opozicije, sprejeta novela Zakona o obnovi, ki vsebuje spremembe postopkov glede prostorskega načrtovanja za hitrejšo sanacijo po lanskih ujmah. Do celovite sanacije je, kot kaže, še dolga pot. Čakamo na sto montažnih hiš na mesec, številni prebivalci še danes nimajo sklepov o rušitvi, ni zanesljivih odgovorov, kaj bo z njihovimi poškodovanimi domovi, ni vseh cenitev, ki bi ljudem povedale, kakšne hiše lahko gradijo. Kjer pa so cenitve narejene, so večinoma, po besedah ljudi, prenizke. Kot slišimo danes, predsednik Vlade priznava, da glavni razlog za prepočasno delo ni pomanjkanje denarja, temveč dolgotrajni postopki, kar je rak rana slovenskega prostorskega načrtovanja. Namesto da bi vse napore usmerili v hitro odpravljanje administrativnih ovir, raje postavljamo nove. Ena takih je bil tudi julijski sprejem novele Zakona o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023, s katerim je državna Družba za svetovanje in upravljanje prevzela postopke za odkup in odstranitev ogroženih ter gradnjo nadomestitvenih objektov. Vodila naj bi postopke za gradnjo nadomestnih objektov za lastnike katerih nepremičnina je predvidena za odstranitev. Pospešiti bi morala izbor izvajalcev in zagotoviti nadzor nad cenami izvajalcev, s čimer bi po besedah vlade preprečila čezmerno okoriščanje. V Novi Sloveniji smo temu nasprotovali, kajti doslej se takšno prenašanje dela in odgovornosti v praksi še nikoli ni izkazalo za učinkovito in imeli smo prav. Država v enem letu ni bila zmožna zgraditi niti ene nove hiše. Edini stanovanjski objekt, kot smo že slišali, je dobila ena družina, za kar pa imajo zasluge zasebni donatorji. Torej se da, kajne? Sedaj vlada obljublja, da bodo do konca oktobra narejene vse cenitve, do konca leta pa naj bi že porušili nekaj hiš. Imamo 130 sklepov o rušitvi objektov, 130 cenitev in 124 cenitvenih poročil, a 116 družin na levem bregu Letuša, občinah Braslovče in Šmartno ob Paki, še vedno čaka na Sklepe o odstranitvi objektov, ne vedo, kaj jih čaka in ta negotovost ubija. Ljudje so naveličani obljub. Čakajo dejanja na vse, kar je predsednik vlade tako širokosrčno obljubil v prvih dneh po poplavah. Krilatica "Nihče ne bo ostal sam, ne bomo vas pozabili!" pušča grenak priokus. Za to je na mestu vprašanje, zakaj vlada tudi v zadevah, kjer gre za ljudi, leve, desne, takšne in drugačne, v predlogih opozicije ne vidim nobene dodane vrednosti. Je med nami kdo, ki si ne želi, da bi postopki umeščanja v prostor in drugi nujni postopki potekali hitreje? Da bi bili do odškodnine oziroma novih stanovanjskih objektov upravičeni tudi tisti, ki so 4. avgusta že prebivali v novih hišah, vendar še niso imeli prijavljenega stalnega prebivališča? No, na seji matičnega odbora je Vlada to zdaj obljubila, a spet gre le za obljubo. V Novi Sloveniji bomo veseli, če bo ta izpolnjena. Obžalujem, da je vladna koalicija zavrnila predlagana priporočila in tako spet zamudila priložnost, da bi s skupnimi močmi hitreje našli rešitve za vse, ki nanje še čakajo. Hvala. Hvala lepa. Naslednja Poslanska skupina Socialnih demokratov, v njenem imenu kolega Soniboj Knežak. Izvolite. Hvala, predsednica. Spoštovani kolegice in kolegi, predstavniki Vlade! Učinkovito upravljanje s poplavami zahteva celovit pristop, ki vključuje preventivne ukrepe, učinkovito odzivanje v času poplav in načrtovanje dolgoročnih rešitev za zmanjšanje ranljivosti prebivalstva in infrastrukture. Vlada se je odzvala učinkovito in odgovorno, sprejela mnoge ukrepe in podlage za pomoč po poplavah, za zagotavljanje finančne, tehnične in psihološke pomoči prizadetim prebivalcem, za obnovo in ponovno vzpostavitev normalnih življenjskih pogojev. Strategije za obvladovanje poplav se nenehno izboljšujejo z uvajanjem ukrepov, ki zmanjšujejo tveganje pred prihodnjimi poplavami in da se v primeru ponovitve naravne katastrofe takih razsežnosti prepreči oziroma zmanjša škodo in zaščiti prebivalce in premoženje. Prihodnost je pomembna obnova in dolgoročna prilagoditev z načrtovanjem poplavno varne gradnje in obnovitev uničene infrastrukture za uporabo materialov in tehnik, ki so odporni na poplave. Zavedamo se, da so poplave kompleksna naravna nesreča, ki zahtevajo celovit in koordiniran pristop, zato je zelo pomembno, da se nadaljuje z izvajanjem ukrepov popoplavne obnove. Ključen in prioritetni ukrep pa je bil med drugim zagotoviti prizadetim gospodinjstvom, ki so pristali v zelo hudih materialnih in čustvenih stiskah, finančna sredstva, s katerimi se bodo lahko vrnili v svoje domove oziroma jim zagotovili nove, predvsem varne domove. Država se je v prvih dneh odzvala hitro in vsem prizadetim v poplavah ponudila pomoč. V kratkem časovnem obdobju so sledila tudi prva predplačila sredstev, ki so jih prednostno prejela gospodinjstva in v poplavah v najbolj prizadetih regijah. Nakazila predplačil sredstev za obnovo nepremičnin, ki bi jih morali prejeti upravičenci, pa so se upočasnila. Glede na to, da je minilo že leto dni od sprejetja ukrepov, pozivamo Vlado Republike Slovenije, da pohitri postopek nakazila sredstev za nastalo materialno škodo in čim prej zagotovi vsa predvidena predplačila tistim upravičencem, ki jih še niso prejeli in da se ta ukrep izvede v celoti. Spoštovane kolegice, cenjeni kolegi! Predlagatelji današnje seje vladi očitajo počasnost ukrepov, hkrati pa v uvodnem delu obrazložitve razlogov za sklic izredne seje precej obširno in korektno navajajo številna dela in ukrepe, ki jih je ta Vlada sprejela in že izvedla v preteklem letu in teh, kot vidimo, ni bilo malo. Opozarjajo pa na nekatere nenaslovljene primere, ki zaradi dosedanjih pogojev niso bili zajeti, ob pomoči, kar se bo po zagotovilu Vlade naslovilo v prihajajočem novem zakonskem paketu, tako da so v bistvu podana priporočila že upoštevana in v fazi realizacije. Verjetno ni nikogar, ki si ne bi želel, da bi postopki potekali hitreje in da bi oškodovanci že prebivali v svojih domovih. Žal pa se je v zadnjem letu izkazala vsa potrebna in nepotrebna zbirokratiziranost postopkov, ki so se leta in leta samo še kopičili in otežujejo hitro ukrepanje.

Hvala, predsednica. Lep pozdrav! 12. julija je minilo natanko 20 let od rušilnega potresa v Zgornjem Posočju, 20 let po potresu ljudje še vedno čakajo na, nekateri ljudje, na nadomestne gradnje. Vmes se je zamenjalo kup vlad, med njimi kar tri Janševe, pa nič. Obnova še ni povsem zaključena. Za primer, deset let po tem rušilnem potresu je bilo obnovljeno manj kot polovica objektov, spoštovani predlagatelji. Manj kot polovica objektov. V teh desetih letih sta bili vmes dve Janševi vladi, od leta 2004 do 2008 in od leta 2012 do 2013 in vendarle, leta 2014 smo imeli manj kot polovico obnovljenih objektov. Sprašujem, kaj ste počeli takrat? Predlog priporočil, ki ga danes obravnavamo, je hujskaški in poskuša ustvarjati vtis in narativ, da je za vse težave in tegobe, s katerimi se soočamo po najhujši naravni katastrofi, ki je kadarkoli prizadela Slovenijo, kriva Vlada. Obnova po katastrofalnih poplavah avgusta 2023 seveda ne poteka tako gladko in hitro, kot bi si vsi želeli. Soočamo se s številnimi težavami, ki se jih Vlada zaveda, in kar so vladni predstavniki, na primer Boštjan Šefic, tudi javno povedali. Težave se skuša odpravljati čim hitreje in na čim bolj strokoven in ustrezen način. Deležnikov pri obnovi je veliko, vsi se soočajo z razsežnostmi problemov, ki niso primerljivi z ničemer, kot sem rekla, 19. TRAK (VI) če vzamemo v obzir obseg škode in obseg potrebne sanacije. Zato ni ta predlog priporočil nič drugega kot res zavržen in pritlehen populizem in ceneno nabiranje političnih točk na plečih prizadetih in na plečih tistih, ki vse svoje moči usmerjajo v to, da bi se škoda čim prej sanirala na način, da bi bile možnosti za ponovitev takšne katastrofe v prihodnosti čim manjše. S predlogom priporočil se Vladi priporoča, da naj se poenostavijo in pospešijo postopki umeščanja v prostor za nadomestne gradnje. In tu je treba jasno poudariti, da je Državni zbor na predlog Vlade že sprejel zakon o obnovi, razvoju in zagotavljanju finančnih sredstev z nekaterimi novimi določbami... /Ali lahko, prosim, nehajte klepetati kolega, ker me motite med mojim stališčem. Hvala lepa./ Torej, z nekaterimi novimi določbami na področju prostora in graditve. Uvedle so se poenostavitve in skrajšanje postopkov priprave prostorskih načrtov za obnovo, kar je podlaga za gradnjo nadomestnih objektov. Torej, uvedle so se že poenostavitve in skrajšani postopki, kolikor se je dalo. Naj ponovim še enkrat, spoštovani kolega Podkrajšek, medtem ko klepetate, (PS Levica): ... in skrajšanje postopkov. Ministrstvo za naravne vire je izvedlo tudi izobraževanja za projektante, prostorske načrtovalce in občinske urbaniste na Zbornici za arhitekturo in prostor Slovenije o novih instrumentih in skrajšanih postopkih, ki jih je predpisal ta zakon za prostorsko načrtovanje nadomestne gradnje. Oktobra letos bo tudi izobraževanje za upravne delavce na upravnih enotah za izdajo gradbenih dovoljenj. Čemu torej takšno priporočilo? Postopki so torej že bili poenostavljeni, usmeritve so tudi že bile dane, ampak pristojnosti so deljene in Vlada, ne samo, da ne more vsega opraviti sama, ampak niti ne sme ker ni pristojna. Prostorske akte morajo sprejeti občine, ministrstvo za naravne vire in prostor jim pomaga in jim nudi pomoč od samega začetka sanacije. Decembra lani in januarja letos je Ministrstvo dalo občinam usmeritve, da naj na podlagi uradno potrjenih podatkov Službe Vlade Republike Slovenije za obnovo po poplavah in plazovih iz aplikacije Ajda, dne 8. 1. 2024, in uradno opredeljenega števila objektov, ki je 348, za nadomestitveno gradnjo v 23 občinah nemudoma pristopijo k pripravi prostorskih načrtov za zagotovitev nadomestne gradnje. Vse to je bilo narejeno, spoštovani. Občine uradno potrjenega izpisa iz aplikacije Ajda glede števila nadomestitvenih objektov niso upoštevale. Občine niso tega upoštevale. Čakale so na izdajo uradnih sklepov službe vlade za obnovo upravičencev in se sklicevale, da čakajo odziv upravičencev, ko bodo prejeli uradne cenitve objektov na podlagi izdanih sklepov, kar je seveda postopke na žalost upočasnilo. In to so tisti razlogi, spoštovane in spoštovani, ne Vlada, ki bi kaj zatajila ampak to se je zgodilo. Vlada se zaveda, da se občine seveda srečujejo s številnimi problemi. Prvi je pomanjkanje urbanistov. Nekatere občine imajo skupaj samo enega urbanista, tudi šest občin ima skupaj enega urbanista, nekatere sploh nimajo ustrezne strokovne podpore. Prav tako to velja za prostorske načrtovalce, ki jih je v občinah premalo. Prav tako pa jih je premalo na voljo za zaposlitev. Ampak tudi tu Vlada občinam pomaga in cilj je še vedno, da se bo zagotovilo vse prostorske načrte v 23 občinah za nadomestitvene gradnje do konca letošnjega leta. Glede predloga priporočil za obnovo za lastnike stanovanj, ki na dan poplav še niso imeli prijavljenega stalnega prebivališča v lastnem stanovanju, drži, da tem osebam ni pripadla pravica do predplačil, ki je bila omogočena z Zakonom o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023. Iz te pravice so izpadli vsi tisti, ki so imeli sezidane hiše in so v njih živeli, a še niso imeli tam prijavljenega stalnega prebivališča. (nadaljevanje) v javni obravnavi novela zakona o odpravi posledic naravnih nesreč, s katero se predlaga, da za fizične osebe, ki niso imele urejenega stalnega prebivališča ob naravni nesreči, ampak so bili v procesu urejanja dokumentacije in uničen stanovanjski objekt predstavlja njihovo edino prebivališče, uredi možnost državne finančne pomoči za obnovo uničenega bivanjskega objekta. Torej v javni obravnavi, kar morate seveda v stranki SDS vedeti, če ste resna stranka, kajti vse stranke seveda vemo, kaj je v javni obravnavi. Za primere, ki jih zakon ne obravnava specifično, je služba predlagala, da se ustanovi komisija, ki bi takšne primere obravnavala in se odločala v skladu s predstavljenimi dejstvi. Tako da ja, tega problema se v Vladi in vladni koaliciji zavedamo in ravno zato je že pripravljen omenjeni predlog zakonskih sprememb, ki ga v kratkem pričakujemo v Državnem zboru. Torej je tudi to priporočilo brezpredmetno - veste, da je to v pripravi, ne vem, zakaj priporočate nekaj, kar bo vsak hip na poslanskih klopeh in pač je kot tako seveda nič drugega kot tendenciozno. S priporočili se predlaga tudi prenos pristojnosti za urejanje voda drugega reda, kar v Levici ocenjujemo kot najbolj škodljivo priporočilo predlagateljev. Urejanje voda zagotavlja obvezna državna gospodarska služba, ki izvaja vzdrževanje voda po letnih programih in z upoštevanjem celovitih sistemskih rešitev. Drobljenje gospodarske službe znotraj porečij na nivo občin bi pomenilo veliko tveganje za celovitost pretoka vode in plavin bi s tem povzročilo negativne posledice za obvladovanje poplav in tudi večanje popoplavnega ter hidrološko sušnega tveganja za dolvodna območja. Po poplavah so se z zakonom o obnovi, razvoju in zagotavljanju finančnih sredstev nekatere pristojnosti za urejanje voda drugega reda že začasno prenesle na občine. Te lahko po predhodnem soglasju ministrstva, pristojnega za vode, zagotovijo izvedbo nujnih potrebnih del na svojem območju, vendar le, če jih ne izvede koncesionar v skladu s programom del obvezne gospodarske javne službe urejanja voda ter če se s tem prepreči neposredna nevarnost za življenje, zdravje ljudi ali premoženje. Večje vrednosti posegi na vodnih območjih morajo biti in izvedeni tako, da bistveno ne poslabšajo lastnosti vodnega režima in bistveno ne porušijo naravnega ravnovesja vodnih in obvodnih ekosistemov in tako, da ohranjajo dobro hidromorfološko stanje vode. Če bi se pristojnost za urejanje voda razdrobila, bi to pomenilo parcialne in med seboj nepovezane ukrepe. Ohranjanje vodnih habitatov je izjemnega pomena, za kar stranki SDS seveda ni kaj prida mar in bi najraje vse reke pregradili z zaporami za hidroelektrarne in zabetonirali struge v imenu večje varnosti, s čimer bi povzročili veliko škodo za ljudi vsakič, ko bi voda prestopila utrjene rečne bregove in nasipe. Voda, ki teče skozi neko občino, ni samo stvar te dotične občine, ampak vseh občin in držav, skozi katere pač ta voda oziroma reka teče, zato ne more kar vsaka občina po svoje urejati del neke struge, ampak mora to potekati plansko in usklajeno po celotni rečni strugi, skratka celovito oziroma celostno. Najbolj za lase privlečeno pa je priporočilo o pohitritvi postopkov recenzije. Ja, super bi bilo, če bi postopki recenzije projektov potekali hitreje. Lahko bi recenzije tudi kar ukinili in sploh ne bi porabili nič časa za njihovo preverjanje oziroma recenziranje; potem bi se popolnoma znebili problema, da je obseg kadra razmeroma majhen glede na obseg potrebnih projektov. Ampak smo vseeno vzpostavili sistem recenziranja zato, da zaradi nujnosti dela ne bi potekala brez preverb ter poenotene kritične presoje na nivoju porečja, da se ne bi na enem delu reke oziroma porečja delalo nekaj,

Ker so projekti s strani občin naročeni in izdelani pod časovnim pritiskom, so za to tudi izdelani pomanjkljivo in včasih, na žalost, površno, se pa dotok novih projektov zmanjšuje in sčasoma se pričakuje tudi normalizacija na tem področju, ne moremo pa pritisniti na recenzente in jim reči, naj poštempljajo, karkoli pride do njih, pa bo kar pač bo. Namen sanacije in obnove, je med drugim tudi da do tako katastrofalne škode ob naslednjih obsežnih poplavah ne pride več,. ne pa, da se dela nekaj samo za to, da se bo naredilo za vse drugo v prihodnosti, pa kaj nas briga. Predlog priporočil tako ni nič drugega kot kovanje političnih točk na nesreči in plečih tistih, ki so jih lanske katastrofalne poplave najbolj prizadele. Temu se reče vojno dobičarstvo, spoštovani, ki izkorišča stiske ljudi, dejanska vsebina, ki se predlaga pa je mestoma celo škodljiva, saj če bi s tem priporočilom sledili, bi dejansko trasirali pot v nove katastrofe. Priporočila so skovali tisti, ki v 20. letih in ob vodenju kar treh vlad v tem obdobju niso poskrbeli niti za to, da bi bila zaključena popotresna obnova v Posočju, kjer je šlo za bistveno manjše dimenzije, za 80 milijonski vložek v obnovo, no, tukaj vemo o kakšnih razsežnostih se pogovarjamo. Zdaj pa zganjajo ti isti vik in krik, ker vlada v vseh 13. mesecih po stoletnih poplavah še ni sanirala vsega, s tem da predlagatelji priporočil zelo dobro vedo, koliko infrastrukture je bilo medtem že obnovljene, kot tudi dobro vedo kaj so realne težave na terenu, zaradi katerih, in ki sem jih v stališču zelo natančno opisala, sanacija poškodovanih bivanjskih objektov še ni zaključena. In ja, predlagatelji tudi prav dobro vedo, da bo zaključena v kratkem, da se ne bo ponovilo novo Posočje, ampak seveda to koalicijo je treba destabilizirati in zrušiti na vsak način in izsiliti predčasne volitve, potem pa si zasluge za hitro, uspešno in strokovno izpeljano popoplavno obnovo pripisati sebi. Še en spektakel stranke SDS več, še ena brezvestna in žalostna manipulacija z ljudmi. V Levici teh praznih in tendencioznih, da ne rečem rumenih priporočil iz rumenih izsiljenih sej ne bomo podprli. Hvala lepa za pozornost.

(PS SDS): Ja, predsednica, hvala za besedo. Zdaj, kar veliko je bilo tega natolcevanja glede populizma ob sklicu današnje izredne seje Državnega zbora. Zdaj, jaz moram povedati, da najprej je bila današnja seja sklicana za ob 14. uri, če se ne motim. Potem je pa prišla sprememba, da je seja ob 10. uri. Zdaj ne vem, zakaj je prišlo do teh sprememb, ampak kot vemo, Vlada je zasedala ob 11. uri in meni je žal, je to tako pomembna tematika 13 mesecev po poplavah, da ni tukaj nikogar od ministrov. Vsem spoštovanjem. Spoštovani državni sekretarji ker ste tu, ampak mislim, da tudi predsednika Vlade ni bilo na začetku, čeprav bi lahko bil, ne vem, ali se je opravičil ali se ni, ampak to ni moje, da tu polemiziram, ampak ni to populizem, da smo mi sklicali to sejo 13 mesecev po teh katastrofalnih poplavah, ampak je zaskrbljujoče to, da ni bilo predsednika Vlade, da bi mogoče dal kak odgovor na vse te njegove obljube, in da ni bilo tistih ministrov kateri so tudi del te zgodbe neuspešnih teh popoplavnih obnov. Jaz bi rekel, da poznam dobre stvari in gospod Šefic je veliko naredil ob tej poplavi. Res je, gospod Šefic obiskuje občine, obiskuje področja, obiskuje oškodovance, ampak gospod Šefic je samo eden izmed členov v tej verigi in tudi gospod Šefic ne more sam vsega narediti. Zdaj ima nad sabo nekaj časa gospoda Lebna, kateri je državni sekretar v Kabinetu predsednika vlade, jaz ga ne morem ocenjevati, ker je še premalo časa v tej službi. Tako da Tako da ta ocenitev, gospod Leban, še pride, ampak žal v tem času ste pač tisti naredili, kar ste pač lahko. Zdaj jaz mislim, da je tule vsem tem glavni problem vaš selektor. To je predsednik vlade. Jaz mislim, da je on prvi med odgovornimi, kateri je zadolžen za delo vlade. Jaz sem bil vesel, ko je gospod Novak takrat ob hearingu, ko je postal minister, nekako naslovil ta problem in ga identificiral in je rekel, da je problem v zakonodaji in da je problem v ljudeh na ministrstvih. In jaz sem pričakoval takrat že, mogoče drugi dan ali pa tretji dan, nek odziv z ministrstev oziroma njegov odziv, da se bodo te stvari uredile. Žal je ostalo, žal je ostalo samo pri teh njegovih navedbah. Vemo, da je potrebna sprememba zakonodaje, da bi se stvari pohitrile. Vemo, da so problem tudi ljudje, kateri delajo na teh ministrstvih, da so nekateri preveč zbirokratizirani, ampak tu mi poslanci ne moremo drugega narediti kot samo opozarjamo in tudi zaradi tega smo danes sklicali to sejo Državnega zbora, da nekako poženemo to kolesje, da se mogoče kdo strezni v tej verigi, v kateri pač, kot je bilo prej rečeno, ni opravil svojega dela. Zdaj, ne da samo kritiziramo. Mi smo v tem dopisu obrazložitve, ko smo najavili izredno sejo Državnega zbora, notri tudi dali končno oceno neposredne škode in ta končna ocena neposredne škode so tudi sredstva, katera so bila namenjena za protipoplavne ukrepe. Tako da, ni to res, da mi samo kritiziramo. Mi smo tudi tu predvideli oziroma izpostavili koliko je bilo za kaj namenjeno in od tega je bilo tudi nekaj izplačano, čeprav vse ni bilo izplačano pa verjetno še bo. Vemo, da je teh 13 mesecev res premalo, da bi se vse stvari uredile, ampak če imaš pa ti uničeno hišo, v kateri ne moreš več živeti, nekaj je tudi takšnih primerov, ko hiše sploh ni več na površju ali je zasuta ali je odneslo, za te primere bi pa lahko Vlada nekako zadeve pohitrila, bi jih obravnavala takrat individualno in za njih nekako tudi prilagodila prilagodila zakonodajo ne pa da sedaj ugotavljamo po 13 mesecih kaj je potrebno še storiti in kje smo storili napako. Prav je, da priznamo kaj je potrebno narediti oziroma kaj je potrebno popraviti. Ampak mislim, da je pač, to bi bilo potrebno storiti, prej recimo po pol leta, po osmih mesecih, kakorkoli in bi po mojem stvari že bistveno hitreje tekle. Prej je bilo rečeno tudi, da je danes to nepotrebna seja. Ni nepotrebna seja. Poglejte, mi bomo pač predstavili svoja stališča, opozicija oziroma, mislim, opozicija vlado, koalicija bo pač predstavila svoje uspehe. Jaz upam, da na koncu bomo nekako pač šli iz te dvorane. Mnenja pač, da moramo nekaj narediti za naše 23. Bilo je tudi omenjeno, da je prvič v zgodovini Slovenije bilo izplačano v takem obsegu, škoda.

Takrat, ko je bila intervencija na začetku, je Vlada res takoj odreagirala in mogoče celo prehitro, tiste prve ocene predsednika Vlade o škodi,

pa sigurno pa prehitra. Najavljal je tudi neke časovnice in hitre ukrepe, kako ne bo nihče ostal pozabljen, kako se bodo zadeve reševale hitro in ljudje so takrat na terenu, ko so čistili svoje domove, bili prepričani, da se bo to res zgodilo, zato sem prej tudi rekel, takrat so pač mislili, da jim bo se pomagalo, zato je zdaj na terenu veliko več slabe volje in recimo zaskrbljenosti, ker ljudje se pač počutijo nekako po 13 mesecih, da nekatere še ni, niti cenilci niso obiskali, drugi so dobili cenilne liste, izračune, pa nekako se težko odločijo kako in kaj, ker nimajo niti na razpolago, kje bodo lahko gradili, kaj bodo lahko gradili in če bodo sploh lahko gradili. Zdaj, prej je bilo v enem izmed stališč poslanske skupine rečeno, da bi pač občine morale naprej pripraviti zemljišče. Poglejte, še danes ne vemo točno, koliko domov je namenjenih za, za nadomestno gradnjo. Kako bi naj občine, katerim je bilo rečeno, da se bo 27 domov, da bo potrebno izseliti 27 hiš, kako bi naj šli v pripravo prostorov 27 domov, če pa na koncu zdajle so pa nekako ostale še samo tri? Mislim, da je ta čas bil nekako čas, kateri je seveda trajal predolgo. Govorilo se je tudi veliko o zanemarjanju vodotokov. To smo mi predlagali v tem našem priporočilu, da bi prenesli na lokalne skupnosti. Zdaj, če se zgledujemo po drugih državah, tam je veliko lažje, glede teh urejanj vodotokov, ker se nekako, države so razdeljene na regije, Slovenija je centralizirana, vodi se vse iz enega centra in je problem pri teh sredstvih. Vsi se boste strinjali, pa vsi se strinjamo, kolikor sem pač poslušal predstavnike Vlade oziroma te razpravljavce, da se je naredilo premalo v teh zadnjih letih na teh vodotokih oziroma hudournikih. Vemo, da so prej skrbeli za te vodotoke, je skrbelo podjetje PUH, katero je po po izjavah s terena to urejalo nekako zgledno, potem se je pa tu prišlo, ne vem zakaj, do spremembe, da so koncesionarji pač sprejeli še ta del vodotokov, od takrat naprej so šle pa stvari dol in verjetno se boste strinjali z mano, da tako kot je sedaj, ni v redu. Koncesije potečejo čez dve leti in če bo ostalo tako, kot je sedaj, obstaja možnost, da se bo tudi zanemarjalo te vodotoke. Če gremo mi danes po teh vodotokih od glavnih rek, če vzamemo samo na Koroškem, recimo, če gremo tja v pod Peco, vidite, koliko strojev je tam, ko še delajo po 13 mesecih in ljudje so nekako prepričani, da stvari ne bodo čisto dokončane do zime,

za svoje domove, za ceste, kajti že vsaka večja napoved, kot je, če lahko beremo za danes, ko je slaba napoved, že ljudje trepetajo. Take primere imamo tudi v Zgornji Savinjski, recimo Rastke v občini Ljubno, če greste gor malo višje naprej, boste videli, da je situacija mogoče malo boljša kot je bila 4. avgusta. Če gremo v občino Gornji Grad, imamo tam

ustrezno zaščito protipoplavne varnosti je potrebno pa zgraditi suhe zadrževalnike, razlivna področja, treba je pač reko nekako umiriti,

Jaz sem bil na enih dveh predstavitvah teh ukrepov protipoplavne zaščite, ko so prišli ti predlagatelji oziroma pripravljavci teh projektov, to je bilo, mislim, da je bilo v maju, konec začetek junija, sem bil nekako razočaran; zdaj po treh mesecih nekako je še zmeraj ostalo pri teh idejah, vemo pa, da bodo na določenih, na določenih delih projekti v prostor obsežni. Ali se bodo širile struge rek ali bodo neki kanali ali bodo razlivna področja ali bodo zadrževalniki, mislim, da bi to morala stroka hitreje odločiti. Jaz sem prepričan, da pri nas primanjkuje strokovnjakov na tem področju, da pač ti mladi strokovnjaki, ko pridejo iz faksov, tudi nimajo izkušenj, zato bi mogoče apeliral na vas nekako, da pač razširite te razpise in mogoče, mogoče povabite tudi k sodelovanju kakšne strokovnjake iz tujine, da nam pomagajo. Kajti, če gledamo v sosednje države, Avstrijo pa severno Italijo, imajo velike izkušnje s temi poplavami in temi naravnimi nesrečami. In jaz mislim, da kakšno drugo mnenje pri kateri zadevi bi bilo tudi dobrodošlo, čeprav podpiram domače strokovnjake pa vse, ampak mislim, da ob taki nesreči, ki se je zgodila v Sloveniji, bi bilo potrebno povabiti tuje strokovnjake, če drugega ne, da stroka lahko tudi upraviči svoje rešitve, ker vemo, da so bile določene napake narejene tudi

Zdaj, prej nisem pač uspel tako nekako obrazložiti teh priporočil, ko smo naslovili na Vlado. Poglejte, mi nekaj drugega kot priporočila ne moremo dati. Mi smo konstruktivno sodelovali pri sprejemu vse zakonodaje, kar je bila predložena v Državni zbor za odpravo posledic poplavah in zemeljskih plazovih iz avgusta 2023, dali smo veliko amandmajev,

Naša naloga so samo priporočila Vladi, zdaj, če jih upošteva ne, ampak ta priporočila niso nastala nekje v enem kafiču, ampak so nastala na terenu, pri ljudeh, pri lokalnih skupnostih.

umeščanja v prostor, za te, ki so izgubili svoje domove katerih jih je zalila voda, odnesla zovi, zasuli, ko lastnik pride na vrh peska pa gleda, rekel, tule nekje je naša hiša. Za tega človeka recimo, da po 13 mesecih pa je zemljo, on je vedel že 15., 16. avgusta ali kako mi je že rekel, da ve, kje bo zidal, točno ima lokacijo, zemljo so mu že obljubili, so rekli, on, ko jo bo prodal, tule lahko gradiš, pa danes je 9. september, pa še nima gradbenega dovoljenja. Pa saj to ne moreš verjeti! Za te stvari bi morali pospešiti postopke, ne za onega, ki mu je zalilo ko je imel 5 centimetrov vode v hiši ali pa ko še mogoče lahko živi v hiši, ti ljudje pa nimajo kje živeti. Živijo v najemnih stanovanjih. Nekateri so šli tudi, ko jim je hiše odneslo, je moral iti možakar v domu, ne mogli v Gornji grad, ker ne morejo doma živeti, ker nima kje biti, otroci so šli drugam, ker ni prostora skupaj biti in se iz doma ne mogli, vsak dan vozi v Luče gledati. Svojo hišo oziroma področje, kjer je bila hiša. To so stiske ljudi. In ko bi vi s tistimi ljudmi govorili, se z njimi pogovarjali kakšne oči imajo, bi verjetno malo drugače reagirali pa bi bile vaše odločitve verjetno malo drugačne, kot so pa sedaj, ko vam je, skoraj ste prišli z dopusta, vseeno kako in kaj. V glavnem to priporočilo mislim, da ni nekaj preveč kar mi zahtevamo, in da ga je možno nekako, da ga je možno implementirati v zakonodajo. Potem je to drugo priporočilo, katerega smo vložili zakon s spremembo zakona, da bi tudi ti ljudje dobili 20 procentov ko jim je poškodovalo nove hiše, za katere sta oba, mož in žena pa še starši nekje vzeli kredit, ker vemo, da gradnja je draga, nimajo stalnih zaposlitev in ni možno dobiti kreditov. Šli so v za poroke vsi, kolikor jih je skoraj bilo v sorodstvu, da so si lahko vzeli kredit. Zdaj so si morali ponovno sposoditi denar, da so si uredili hiše in ogrevanja, da so lahko preživeli zimo v tej svoji hiši. Kot sem že prej rekel, da se pač poziva Vlado, da se na lokalno skupnost prenese pristojnost urejanja voda drugega reda. Glejte tako kot je sedaj, ni v redu. Da ti koncesionarji nadzirajo sami sebe. Nekako, da delajo pač po nekem planu, ko lokalne skupnosti do sedaj niso imele vpliv na njega. Jaz sem govoril z enemu izmed županov v Zgornji Savinjski dolini, je rekel, da ima na svojem pač temu vodotoku drugega reda za približno 15 milijonov projektov, da je ocenjen strošek projektov na 15 milijonov investicij. Je rekel država, mi pa mislim, da v letošnjem letu, če se ne motim, je pa namenjeno za ta del 200 tisoč evrov. Ne vem, to je, poglejte, to je daleč premalo. Pa tudi če bi bil milijon, pa bi bilo premalo. Poglejte, ampak od tega vodotoka, od tega hudournika je tudi odvisna poplavna varnost nižje ob reki. Tako da, jaz tega ne razumem. Prej je bilo toliko povedanega kako je pač treba celovito skrbeti za vodotoke. Jaz se s tem strinjam. Sigurno, da mora biti nadzor, ampak je, treba je treba upoštevati tukaj lokalne skupnosti. Veliko je bilo primerov, zdajle je bilo kar nekaj poplav pa teh nalivov v letošnjem letu na teh hudournikih in teh vodah drugega reda in ko so pač ti koncesionarji en del teh mostov pa prehodov uredili, so prišli domačini, so rekli, pa ne tako narediti, ko nekako ni v redu, ker ko bo voda prišla, bo vse odnesla in točno to se je zgodilo. Ko je bila slaba napoved, so pač ti koncesionarji stroje umaknili malo višje na suho, ko je pa voda odtekla, so pa videli, da je v reki ostalo mogoče še kakšna cev ali pa še tisto

pač do svoje zaslužene upokojitve. Potem četrto stališče: Državni zbor Republike Slovenije poziva Vlado Republike Slovenije, da občinam podeli predkupno pravico za nakup zemljišč, kjer se lahko gradijo nadomestni objekti. Je rekel župan, mi je dal kmet tamle tisto zemljo, ni neke strašne kakovosti, ker je pač veliko proda, gramoza, ni poplavno ogrožena, je rekel, lahko bi jo jaz kupil od njega, občina bi lahko kupila od njega, ampak če jo damo na oglasno desko, jo bo drug kmet tam kupil, kot bi si jo želel imeti. Je rekel, kaj naj naredimo? Ne vem, kakšen postopek so ubrali. Kmet mu je ponudil takrat županu oziroma občini za razumno ceno to zemljišče, to zemljišče se bo zdaj pač nekako tudi namenilo za gradnjo teh hiš, ampak bo verjetno po bistveno višji ceni in postopek bistveno Pa še veliko je takšnih zadev, recimo, to bi lahko bil tudi ukrep, kot sem rekel, samo za gradnjo nadomestnih objektov. Poglejte, teh objektov bo še nekaj več. Ko sem prej omenil, da za celovito

In v ta namen vemo, da bi lahko občina tudi imela kakšno zemljišče več za te katere bo potrebno izseliti ali zaradi širitve rek ali zaradi suhih zadrževalnikov ali zaradi bilo česa in tu bi lahko tudi kakšno zemljišče bilo na rezervo, tako kot je bilo zemljišče v Slovenj Gradcu, kjer je občina takoj ponudila zemljišče tem 40 donatorjem, kateri so hišo postavili, da je lahko družina šla v hišo pa da bodo tam lepo mirno živeli naprej. Tudi predstavniki Vlade so šli tja in so se lepo poslikali in so rekli, delamo. Tako da ni to priporočilo kar tako nekje, zato ker bi pač občine predkupno pravico izkoriščale za druge namene, ampak samo za ta namen, da bi ljudem lahko zagotovila zemljišča za njihove domove. Potem še kot zadnje sporočilo, je že bilo tudi veliko rečenega za te recenzije. Poglejte v čem je problem. Problem je v tem, jaz ne bom zdaj rekel ali so projektanti dobri ali slabi ali so recenzenti dobri ali slabi, v glavnem dejstvo je pa, da je teh recenzentov premalo. Kot sem že prej rekel, stroke v Sloveniji verjetno res primanjkuje, ampak bi morali nekako te zadeve, vi to bolj poznate kot s tem delate, kako se dajo pohitriti, ali dobiti še kakšnega strokovnjaka iz kje drugje ali še kje, iz kakšne druge službe, da se za obdobje enega leta to nekako pospeši. Kajti, praksa je taka, da te te pripombe pošiljajo po mailu, po pošti, pa on pošlje njemu to še treba narediti, pa on njemu odgovori, zato ker je bil na dopustu čez tri tedne, malo kasneje pa mu še to odgovori. To bi morali tako narediti, da se pač ti recenzenti, pa projektanti dobijo skupaj in da so skupaj tako dolgo, da se zadeve ne dorečejo in rešijo ob nadzoru nekoga, ki bo bdel nad tem. Jaz mislim, kakor kaže, da bi bilo treba stvari nekako malo, malo ne zaostriti, ampak zahtevati pač rezultate. Jaz ne rečem, da je treba te recenzije narediti samo za to, da so narejene, ne, še, daleč od tega. Ampak ko se delajo te recenzije recimo za posamezne, za posamezne te hudournike, ker recenzije so pač bolj kot ne za občinske infrastrukturne objekte, tu pa vemo, da na teh delih rek so pa koncesionarji kateri skrbijo za te vodotoke. In to je potrebno še potem verjetno s koncesionarji nekako uskladiti, pa tudi, kot sem že prej rekel, da je občina ima v teh projektih 15 milijonov, da so tu problem tudi državna sredstva. In ni tako majhen problem mogoče kot se po tem amandmaju sliši, ampak so problemi veliko večji. Poleg tega so pa zdaj župani nekako zaskrbljeni, ker bodo morali do konca oktobra porabiti ta sredstva, če ne bo kako drugače ne. To pa ni v redu. Zato, ker od zadaj računajo še na dodatna sredstva, kot je bilo obljubljeno, da bodo lahko še naprej delali, ker stvari se pa nekako kar dražijo. Cene gredo gor, primanjkuje tako projektantov oziroma marsikateri projektant že reče, glej, jaz ne bom delal, zato ker s temi ne moreš priti do konca nikoli. Tako da jaz ne vem, zato je bil ta pač, saj to ni konkreten predlog kako, ampak nekako, da se pospeši postopek recenzije, to boste pa gospod državni sekretarji, ko ste strokovnjaki na tem področju, boste boste to znali objasniti oziroma nekako spraviti do realizacije. Zdaj, prej ko ste pač v stališčih poslanci razpravljali, sem nekako zaznal, da bi naj bili krivci občine, pa urbanisti, pa da so se bila neka poučevanja pa da se bodo poučevanja. Poglejte, občine so finančno in kadrovsko bi rekel, kar podhranjeni. Več občin imajo skupnega urbanista in po navadi te občine, imajo skupnega urbanista in te občine so tudi, ker so skupaj, so bile skupaj poplavljene, in jaz mislim, da bi tu pa siguren sem, da je tudi država pomagala, ampak mogoče še malo v večji, večji, večji, večji aktivnosti s kakšnimi dodatnimi sredstvi, da se vsaj za to protipoplavno obnovo nekako zagotovi strokovnjake, mi smo imeli v Zgornji Savinjski eno dobro strokovnjakinjo za umeščanje v prostor, pa če sem čisto iskren, ne vem, ko je eden izmed državnih sekretarjev prišel na obisk, mislim, da je ta gospa odšla kar k njemu v službo oziroma tja v to službo. In zdaj so na tem področju nekako začeli z novim urbanistom. Saj je prav, saj ljudje smo pač tako narejeni, da moramo napredovati, da gremo naprej, ampak kot ste, že prej je že bilo omenjeno, pa niste gospod Šefic vi rekel ali pa kdo drug, ampak je bilo iz poslanskih skupin, da so urbanisti malo, da nimamo dobrih urbanistov, da ne hodijo na usposabljanje, na tečaje,

Hvala lepa za besedo. Lepo pozdravljeni vsi skupaj! Danes bomo očitno veliko govorili, meni je to zelo žal, ker jaz mislim, da bi bilo veliko boljše, če bi državni sekretarji lahko bili na svojih delovnih mestih in izvajali vse to, kar danes očitate. SDS želi res s to zahtevo za izredno sejo in predlaganimi priporočili nekako populistično v sklopu te poplavne obnove vzbuditi vtis o tem, da je Vlada neoperativna, ne dela pri soočanju s posledicami naravne katastrofe, ki nas je res doletela, 4. 8. 2023, in ta katastrofa kot se vsi strinjamo, tudi predlagatelj je to rekel, to gre za največjo naravno nesrečo, ki je presedela zalilo veliko ozemlja Republike Slovenije. Do sedaj je bilo narejeno že ogromno dela tako ob samem odzivu v trenutku poplav, kot tudi po tem. Mislim, da je vsem jasno, da zakonodaja oziroma zakonodajni okvir, ki je veljal v tem trenutku ni bil vzpostavljen na način, da bi predvideval tako naravno katastrofo in kako ravnati in njene posledice, kako odpravljati in kako se sploh lotiti vsega tega. Vlada je odreagirala zelo, zelo hitro, z ustreznim delom interventnih služb. Sistem civilne zaščite je zelo dobro deloval. Deloval je, kot je moral, na pomoč je priskočila vojska, organizirana je bila mednarodna pomoč. Bruselj nam je potrdil oceno komisija, ki jo je posredovala Evropski komisiji Vlada, čeprav je opozicija takrat govorila o tem, da je ocena škode in tudi danes še, da je popolnoma nerealna in napihnjena. Še več, Bruselj je pred kratkim, kot verjamem, da veste, znesek pomoči, ki ga je v Republiki Sloveniji namenil iz solidarnostnega sklada, še povečal.

Če ponovim že našteto danes: predplačila izredne socialne pomoči, pomoč gospodarstvu, pomoč kmetijstvu, obnova cestne in železniške infrastrukture, interventno ukrepanje na vodotokih, predplačila občinam. Več kot jasno in temelječe na dejstvih danes je jasno povedano tudi s strani Vlade. Moramo se vprašati, kaj je bilo na področju urejanja prostora narejenega v zadnjem desetletju ali še več - ne prav veliko. Še veliko napak je bilo storjenih žal. Danes je bilo že opozorjeno in mislim, da se moramo zavedati dejstva, da bi lahko bila škoda manjša, če bi Republika Slovenija imela ustrezen sistem urejanja prostora in konsistentno politiko vseh preteklih vlad na tem področju, pa je žal ni imela. Očitek, da ta Vlada prepočasi sprošča omejitve v prostorski zakonodaji za popoplavno obnovo, je najmanj deplasiran. Imeli ste možnost urediti ta vprašanja, žal jih niste. Ravno vi opozarjate, da je prostorska zakonodaja popolnoma neprimerna. Bistveno je opozoriti, da je bilo iz nič potrebno takoj zagotoviti pogoje za hitro odzivanje na krizno situacijo. Organizacija tehničnih pisarn, izvajanje cenitev, izdelovanje ocen ali so objekti primerni za nadaljnje bivanje ali so lokacije dovolj varne za obnovo, to so vsa zelo pomembna strokovna vprašanja in stroki mora biti omogočeno čim bolj nemoteno delo znotraj jasnih pravnih okvirjev, kar Vlada tudi ves čas dela. Vlada se je pravočasno odvala tudi, odzvala tudi s potrebnimi pravnimi okvirji, da je omogočila Državnemu zboru oziroma nam poslancem, da smo lahko potrdili potrebne zakonske rešitve in jih bomo še v nadaljevanju - ravno jutri imamo na dnevnem redu neke takšne zakonske rešitve, ki bodo pomagale pohitriti postopke. Vodotoki so urejeni, pospešeno se obnavlja cestna, železniška infrastruktura, prostorsko načrtovanje teče. Je pa vse odvisno od ugotovitev na terenu. Zaradi obsežnosti in katastrofalnosti te naravne nesreče so postopki seveda zahtevni in dolgotrajni. Prepričana sem, da si nihče ne želi in pa tudi ne pričakuje rokohitrstva in kvazi strokovnosti pri tako pomembnih postopkih, saj je od njih odvisno bodoče življenje prizadetih in ne seveda ne samo njih, vseh bodočih rodov. Odgovornost je velika in zato nikakor ne morem razumeti SDS za tako neracionalno ocenjevanje opravljenega interventnega dela. Ogromno delo morajo opraviti tudi občine, ki se seveda različno odzivajo. Priprave OPPN, OPN za obnovo so občinske naloge in naše občine so relativno majhne, marsikatera je kadrovsko podhranjena, ima pomanjkanje kadra za prostorsko načrtovanje, pomanjkanje znanja za vodenje nekaterih procesov, povezanih z umeščanjem v prostor in tudi tukaj Vlada pomaga pri pomoči občinam na področju umeščanja v prostor, sprejemanja prostorskih aktov, usklajevanja teh procesov med različnimi občinami in različnimi deležniki znotraj njih. Danes se bo še večkrat poudarilo v razpravah, koliko je že narejenega, kako obnova teče. Aktivnosti so zahtevne, zahtevajo svoj čas, a mislim, da če se spomnimo katastrofalnega potresa v Posočju leta 2004, kar smo danes že slišali, obnova še vedno traja 20 let. Spoštovani, koliko naporov ste vložili, ko ste imeli možnost, da bi se pohitrili postopki na tem področju oziroma v tej situaciji? Veseli me, kot sem že povedala, da bo danes pristojni državni sekretarji predstavili, kaj vse, z jasnimi podatki, z dejstvi, kaj je na terenu že bilo narejenega, kako operativno vse teče. Žalosti me pa, da s takimi zahtevami opozicija obremenjuje ravno tiste, ki operativno delajo na tem, pa morajo sedeti tu, kot sem že tudi na začetku rekla, in pojasnjevati v nedogled - res nerazumno dejanje, kolegi iz SDS, ker sami praviti, pravite dejanja in ne besede, danes bo pa tu na vašo zahtevo izrečenih kar veliko besed. Upam pa, da bodo seveda tudi naletela na odprta ušesa in da se bo slišalo, kaj vse je že narejeno in kako se ta Vlada trudi. Hvala lepa. PODPREDSEDNICA MAG. MEIRA HOT: Hvala lepa. Besedo ima kolega Zvonko Černač, izvolite. pozdrav vsem. Zakoračili smo v 14. mesec po hudi ujmi, ki je večji del Slovenije prizadela v noči med 3. in 4. avgustom lanskega leta. Prihaja druga zima po tej hudi ujmi

neke vrste žolčen odziv večine koalicije, češ kakšen populizem zganja Slovenska demokratska stranka s sklicem te izredne seje. Največji populizem zganja vaš predsednik Vlade, oprostite, prej smo v stališču poslanske skupine poslušali njegove besede pred letom dni, ko je govoril o tem, da se čas pri tej obnovi ne bo štel v dnevih in tednih in mesecih, ampak v dnevih. In poslušali smo ga tudi lani, ko je govoril o tem, da se, da industrija montažnih objektov, sposobna zgraditi sto objektov na mesec. Zdaj, če vse to povežemo, potem bi ta del moral biti v tem času zaključen. Vemo, da to ni mogoče in s tem nimamo težav. Je pa populizem zganjal, oprostite, vaš predsednik Vlade, gospod Golob in ne Slovenska demokratska stranka. Ves čas ga zganja, od trenutka, ko je prisegel v tem Državnem zboru, ne samo na tem področju, zganjal ga je pred dvema letoma, ko je govoril o nekih reformah, davčni, stanovanjski, zdravstveni, pokojninski in tako naprej, od tega po dveh letih ni ničesar. Zganjali ste populizem, ko ste govorili o tem, da boste zgradili 30 tisoč stanovanj, gradi se samo tisto, kar je bilo zastavljeno v času prejšnjih vlad, največ iz sredstev načrta za okrevanje in odpornost. Govorili ste o tem, kako bodo imeli vsi ljudje dostop do osebnega zdravnika, 150 tisoč ljudi danes tega dostopa nima. Dostopnost do storitev na vseh nivojih, kljub temu, da gre na stotine milijonov javnih sredstev več kot v času prejšnjih vlad, pa je vedno slabša. Torej toliko o tem populizmu, ki, da ga zganja Slovenska demokratska stranka. Vsaka odgovorna vlada bi po letu dni po taki kalvariji kot se je zgodila pred dobrimi 13 meseci, sama prišla pred ta Državni zbor. Ni potrebno, da je čakala opozicijo, da zahteva izredno sejo, da se pogovorimo o tem, kaj je bilo do zdaj narejeno, kaj je dobro, kaj je slabo in kaj je potrebno spremeniti na tej poti obnove. Sami bi prišli in sami bi povedali pošteno, kje so bile težave, kje so bili uspehi in kaj je tisto, kar je potrebno v prihodnje še storiti, pa tega niste naredili. V tem zadnjem letu dni ste prihajali z nekimi delnimi rešitvami. Eno od teh ste sprejeli nedavno pred poletnimi počitnicami, na hitro, na horuk sklicanih sejah, kjer ste odgovornost za te rušitve in za nove domove prenesli na Družbo za svetovanje in upravljanje in zdaj se bo pa kaj, čudežno zgodilo, da se bo čez noč vse uredilo ali kaj? Saj ni problem v tem, kdo je nosilec tega, problem je v tem, da so neke formalne ovire, ki preprečujejo, da bi bile te aktivnosti lahko hitrejše, na kar smo opozarjali pri drugem zakonu, ki smo ga sprejemali konec avgusta lani in niste nas poslušali. Povedali smo vam tudi, da boste pač največje breme imeli ravno na tem področju, zaradi tega, ker od 53 dopolnil, ki smo jih predlagali na zakon, na poplavni zakon, na Zakon o intervencijah zaradi poplav, niste sprejeli nobenega vsebinskega dopolnila. Največ vsebinskih se je nanašalo ravno na ta del, ki omejuje ustrezno reševanje problemov ljudi, ki so ostali brez domov. Se pravi na prostorsko gradbeni del zakonodaje, kjer smo poslušali na sestanku, takratnem, vašega predsednika Vlade, gospoda Goloba, s predsedniki vseh parlamentarnih strank, da se strinja da je to pač potrebno urediti in da je zdaj primeren čas, da se to uredi. In prejšnji ministri za prostor so govorili tako in sedanji minister je na hearingu govoril tako, danes pa ga poslušamo, glej ga zlomka, da ni problem v zakonodaji, pač pa je problem kje? V županih. Dajte no, ker so prepočasni pri sprejemanju ustreznih prostorskih aktov. Ja, kdo pa drži celotno shemo tega sprejemanja in spreminjanja? Zakonodaja. Zakonodaja, pa državni del birokracije, Občine so samo nosilci, ki pač te postopke peljejo in so ujeti v te administrativno birokratske ovire in zaplete in zaradi tega se stvari ne premaknejo nikamor. Zdaj, če bi bile razmere normalne, je to mogoče malo manj moteče in boleče, ampak v teh razmerah kot so se zgodile lansko leto, v začetku avgusta, pa je seveda to velika težava in bi jo bilo potrebno odpraviti. Zdaj, Slovenska demokratska stranka je lani, prvem, v prvem odzivu in v sprejemanju novele Zakona o odpravi posledic naravnih nesreč

In je bila predvidena da bo šla v sprejem, potem na septembrski seji, zaradi te hude ujme se je pa to pospešilo in smo dobili nek zakon, spomnite se, ki je bil neko bi rekel, administrativno skrpucalo in ste ga tam na hodniku pred odborom, potem popravljali celo popoldne in smo prekinjali sejo ene parkrat, ampak ne glede na to. Glejte, takrat je bilo pomembno, da je ne samo ljudje, ampak celotna slovenska politika stopila skupaj in kot veste, smo stopili vsi skupaj in smo soglasno ta zakon podprli, kljub temu, da je bila v njem ena velika neumnost s tistim brezplačnim ponedeljkom, solidarnostnim, tako imenovanim, v času velikega šmarna v sredini avgusta, ki je prinesel več škode kot koristi na več nivojih, ampak ne glede na to. Pomembno je bilo, da je bil takrat ta zakon, ta novela zakona sprejeta, ampak od takrat je minilo dobro leto dni. Že takrat se je vedelo, da ta zakon ni idealen in da ga je potrebno spremeniti, izboljšati leto dni. In potem smo dobili konec meseca ta zakon, interventni, glede poplav, kjer smo tudi želeli, da se zakon sprejme soglasno, predlagali številna dopolnila, prej sem povedal 53. od teh razen dveh administrativnih ni bilo sprejeto. Ampak tisto kar je bilo ključno zaradi česar takrat tega zakona nismo podprli je bil pa tako imenovani solidarnostni davek, spomnite se. Hoteli ste obdavčiti v tistih najhujših časih, ko so ljudje in delali na teh prizadetih območjih in prostovoljno donirali ljudje in podjetja še dodatno z nekaj odstotki ljudi. In tega niste želeli slišati, pa ste pa sami prišli čez dva meseca pa to odpravili, sami ste to zradirali. Toliko o tem kdo zganja populizem in kdo je pri tej zadevi pristopal, bom rekel, odgovorno in tako kot je pač potrebno pristopiti. No in potrebno je poudariti, da ne glede na vse, ti prvi odzivi, predvsem s strani operativnih služb, intervencijskih služb, ki so za to v tej državi zadolžene, je bil ustrezen. Je bil ustrezen in prvi ukrepi, prva sanacija tudi. Potrebno je tudi povedati, da te aktivnosti ne bi bile toliko uspešne, če se ne bi vanje zelo zelo aktivno vključili vsi na lokalnih nivojih in največjo vlogo tukaj seveda imajo župani, ki so odigrali izjemno vlogo predvsem na nekaterih območjih recimo Prevalje, kjer je župan zavedajoč se, da s tem reskira tudi svojo lastno kožo, ker če ne spoštuješ formalnih pravil, tudi če gre v takih primerih za take primere, kot je ta, te prej ali slej kakšna državna služba udari po glavi. Videli smo že take primere, ko je nekdo s ciljem, da ne bi prišlo do neke havarije na svojo roko nekaj naredil, ker ni imel vseh ustreznih dovoljenj in papirjev. Ampak tukaj je potrebno poudariti, da hvala bogu, recimo najhujši primer, ki se je tam zgodil, da so ljudje ostali brez vode, je župan. Odigral izjemno vlogo pa tudi ministrstvo, ker je razumelo, da je potrebno kakšenkrat kakšna pravila igre malo bolj fleksibilno tolmačim in postaviti. Ampak od tam naprej so se pa stvari kar nekako začele ustavljati. Na tej točki, ki je najbolj ključna. Spomnite se, ko smo govorili o teh ljudeh, ki so ostali brez domov, smo opozarjali, da pristop, ki ga obirate skozi Zakon o obnovi, ni ustrezen in da bo oddaljil reševanje problema in to se je zdaj zgodilo. Oddaljil je reševanje problema. Kar je pa najhujše, po dobrem letu dni še vedno ne vemo ali je zdaj to 343 objektov ali jih je 80 manj ali jih je 70 manj ali jih je mogoče celo sto manj po letu dni. Glejte, vem, ali je res potrebno toliko časa, da stroka gre na teren, obuja škornje in ugotovi, kateri objekt je okej in kateri ni. po moje, z enim prizadevanjem se to da narediti bistveno prej kot v letu dni. Verjetno se da narediti v dveh, treh mesecih, ampak ta čas je v teku in ga ni več. In zdaj smo na točki, ko je pač potrebno storiti nekaj, da ne bo še eno leto preteklo v prazno. In eden izmed problemov, ki smo ga mi detektirali pred pol leta, kar je povedal kolega Jelen, on je opozoril na ta problem, ker so se nanj ljudje obračali, je to, da ljudje, ki so imeli poplavljene objekte enostavno niso bili upravičeni do odškodnine, zaradi tega, ker niso bili tam prijavljeni, ker niso imeli hišne številke. In na odboru, spomnite se, pred pol leta 31. TRAK: (NB) – 12.30 z dojenčkom, ki se je vselila v objekt maja meseca lani, oba starša kredit za ta objekt, da so se rešili, oče prebil strop, ker je pritlična hiša, splezal s tem dojenčkom na podstrešje in so počakali par ur, da je voda odtekla, da so si lastna življenja rešili in ti še danes niso upravičeni do odškodnine. In tukaj, glejte, ne gre za stotine primerov, da bi bil to finančni problem, gre za nekaj deset primerov, od 7 tisoč in nekaj o katerih je govoril minister, da so dobili predplačila. Torej, ni problem ne vsebinske, ne ne zneskovne narave, in kljub temu, ko smo ta zakon, ki smo ga vložili pred pol leta v Slovenski demokratski stranki da bi ta problem spravili z mize in uredili, ste ga zavrnili, prišli z nekimi sklepi. Ki smo jih tudi sicer podprli, ker rekli smo takrat bolje nekaj kot nič, ampak smo vam že takrat povedali, da tako kot ste vi zapisali, da bodo zdaj upravne enote ugotavljali ali je bilo tam dejansko bivališče takrat ali ne, to je administrativno tehnično nemogoče. In po pol leta poslušamo, zdaj pred dnevi na tem odboru, ko smo obravnavali to našo zahtevo državnega sekretarja, ki pove, ja upravne enote so povedale, da tega pač ne morejo početi, ker bi bilo to protizakonito, ampak to se je vedelo že ves čas, pol leta je minilo, ti ljudje so še vedno, ne vedo ali bodo lahko v tistem objektu ali ne bodo ali bodo dobili odškodnino ali ne bodo dobili. In vi govorite, da SDS zganja populizem. Oprostite, noben populizem to ni, če se po letu dni evalvira izvajanje zakonodaje in se ugotovi, kaj je še tisto, kar je potrebno narediti, da bi se odpravili problemi, ki dejansko nastajajo, in ki onemogočajo na eni strani, da bi do odškodnin prišli tisti, do katerih so upravičeni in ni fer, da ne pridejo po tolikem času do tega in na drugi strani, da se zastavi pot za naprej za nadomestne gradnje bolj operativno, in v tej smeri so šli naši predlogi. In prvi je bil ta s čimer še leto dni nazaj, spomnite se, prej sem povedal, ste se vse politične stranke na sestanku pri predsedniku vlade strinjali, da je treba tukaj nekaj narediti. da je zakonodaja žal zbirokratizirana, administrativno prezapletena in če je kdaj, je bilo rečeno lani ob tej havari je čas, da se to naredi, pa se ni. Prazno govorjenje očitno s strani nekaterih, in zdaj tukaj govoriti o tem, kdo je bil na oblasti, kdaj je bil na oblasti, glejte, to ni odgovornost zdaj posameznega ministra. Tudi gospod Leben je bil v slabega pol leta minister za prostor. Pa ni on za to odgovoren, odgovoren je sistem, ki se je skozi leta kreiral in v nekaterih primerih tudi, zaradi tega, ker so bili ti mandati prekratki, recimo, sem prepričan, če bi on imel poln mandat, bi se te zadeve uredile, niso bili urejeni, ampak čudi me pa to, kar sedaj pravi minister Novak, na hearingu je govoril kako to je problem, danes pa pravi, niso problem procesni postopki. če niso problem procesni postopki, potem poslušamo na odboru, da je pred dnevi ne državnega sekretarja, da so problem župani, občine, ker prepočasi delajo spremembe OPN. če ste to nadomestno gradnjo zamislili, preko sprememb OPN, seštejte roke, ki so veljavni, v veljavni zakonodaji, tudi te, ki so bili zdaj deloma malenkostno spremenjeni z interventno, pa pridete do približno leta pa pol do dveh let za spremembo, da ne govorim, da je to samo formalna številka, da je povprečna doba spreminjanja teh prostorskih aktov ali pa sprejemanja med pet in sedem let, in preko tega seveda se ta problem še dolgo časa ne bo rešil, zaradi tega je nedostojno, da se z županom zdaj prevaljuje ta odgovornost za prepočasno izvedbo nadomestnih gradenj. Niso oni odgovorni, niso odgovorne občine, lahko bi jim pomagali, recimo ta naš predlog, četrti glede tega, da imajo občine predkupno pravico na kmetijskih zemljiščih v takih primerih je šel v to smer, pa ste ga zavrnili. Noben ne bi bil zaradi tega oškodovan. Večinoma, glejte, ne gre za kmetijska zemljišča, gre za neke ostaline, bom rekel, nekih načrtovalskih prijemov iz preteklosti, ker imate v okviru nekega naselja, ki je zaključeno, pa en štibelc, ne vem, 800 ali pa tisoč kvadratnih metrov ni bilo najboljše kmetijsko zemljišče, pa nikoli ne bo, pa formalno v planu je najboljše kmetijsko zemljišče, piše. In človek bi si tam komot rešil problem, ker vse okrog je pozidano. In teh primerov imate na desetine, na stotine. Potem smo predlagali predlog glede vzdrževanja vodotokov drugega reda, in je bil vik in krik, kako občine tega ne morejo početi. Danes poslušamo poslanko Sukičevo, da vodotok ni samo od občine, ampak je od države, celo več držav, ja, gotovo je, ampak škoda, ki pa nastane, zaradi tega, ker vodotok ni ustrezno očiščen, bremeni pa tisto občino, skozi katero teče. In kaj se je dogajalo v preteklosti? Lahko povem tudi iz lastne izkušnje, ko sem bil še podžupan v moji občini, teh papirjev s strani pristojnih, Direkcija za vode ali kako je že takrat bilo, kar ni bilo, bližal pa se je jesenski čas, oktober, november. In tam bi vse poplavilo okrog Postojnske jame, če se ne bi pravočasno počistilo. Pa je šel župan, pa je na svojo roko to naredil, je dobil kazen zaradi tega, ker ni imel soglasja. Če pa ne bi naredil, bi pa vse poplavilo. In nekaj podobnega v nekaterih občinah, mislim, da so bili Železniki omenjeni pred temi poplavami, kjer je župan tudi na svojo roko počistil, zaradi tega je bila škoda bistveno manjša, pa nisem čisto prepričan, da tudi on ni dobil kazni. In to je pač ta pogled na zadeve, kjer je pač potrebno nekatere rešitve gledati skozi realne okvire, skozi to, kaj se da narediti in kje so težave, ki jih zaradi nekih administrativnih ovir ni mogoče narediti. Prej sem govoril o tem kaj vse je prav, da je bilo narejeno, je pa nekaj tudi stvari, ki pa so bile napaka v tej popoplavni zgodbi. Ena izmed bistvenih, ki se je sicer zgodila pred poplavami in se ni moglo vedeti, da poplave bodo avgusta. Junija ste lani novelirali načrt za okrevanje in odpornost Golobova vlada in prepolovili sredstva v njem, za sanacijo vodotokov iz 280 na 160 milijonov, prepolovili, potem se je zgodila seveda ta havarija in ste jih v novelaciji lani konec leta vrnili nazaj. potem vi govorite, smo poslušali na odboru vseh sort pravljic o tem, kako je denar v preteklosti, ko je bila na oblasti Slovenska demokratska stranka, od teh podjetij, ki so bile zadolžene za te vodotoke končal na

Vi ste prepolovili sredstva lani za ustrezno vzdrževanje vodotokov in za sanacijo. Vi ste jih prepolovili. In drug primer, kjer je bila napaka narejena, je pa bila že po poplavah konec lanskega leta, ko se je 7 milijonov, 6,7 milijona, decembra iz denarja za odpravo naravnih nesreč prerazporedilo za nakup propadajoče stavbe na Litijski. Spomenik eni izmed koalicijskih političnih strank ali pa celotni koaliciji, ker do konca vašega mandata bo tam ostal točno tak kot je. To je spomenik vašega pristopa k reševanju teh težav. In Slovenska demokratska stranka je s pristopom, ki smo ga ubrali s sklicem te izredne seje in z našo držo pri podpori posameznim rešitvam in s predlogi, ki smo jih dajali pri vseh zakonih doslej, ki so se nanašali na to področje dokazala, da podpira vse rešitve, ki so dobre, in da pričakuje, da bo tudi koalicija razumela, da je potrebno podpreti rešitve, ki jih predlaga opozicija, tudi če prihajajo iz njej politično ne ljube opozicijske stranke. Zaradi tega je škoda, da ste vse to zavrnili. Edina svetla točka na tej poti pa je to, kar je bilo povedano, da se sprememba zakonodaje pripravlja, tako prostorsko gradbene kot zakona glede naravnih nesreč in upamo, da bo vsaj ta sprememba šla v to smer, da se bodo ti postopki uredili na tak način, da ne bomo čez leto dni ponovno govorili o tem, kako še nobena hiša ni zgrajena, ker danes govorimo o tem, da še niti eno gradbeno dovoljenje ni pridobljeno. Hvala.

Najprej bi seveda rad zelo jasno povedal, da teh rezultatov o katerih danes govorimo in so bili tudi s strani Vlade predstavljeni, ne bi bilo, če ne bi bilo za temi aktivnostmi en velik, bom rekel, aparat izjemno, bom rekel, predanih ljudi, ki intenzivno delajo, pri čemer nimam v mislih samo službe, ki je sicer majhna, ampak resnično, lahko rečem, predana vsem tem nalogam, ki jih moramo opravljati in so izjemno široke, širše kot morda kdo od si pravzaprav Drugo, tukaj so vsa ministrstva, nekatere kolegice in kolegi so tukaj prisotni in so intenzivno vključeni v vse te aktivnosti, načrtovanje, izvajanje, tudi v nekatere preventivne aktivnosti. Enako velja za poslance, s katerimi, bom rekel, dobro sodelujemo še posebej, ko govorimo o terenu. In seveda ne bi želel, in to sem posebej izpostavil tudi na odboru pretekli četrtek, odlično sodelujemo z župani, ne bi želel, da današnja razprava ali katerakoli izpade v tej smeri, da so tukaj nekatera, bom rekel, trenja oziroma da želimo prevaliti odgovornost na kogarkoli. temu ni tako, to sodelovanje je dobro, gre za skupno delo in prva moja izjava sploh, ko sem nastopil to funkcijo, je bila, da bomo uspešni, če bomo delali skupaj in jaz mislim, da seveda tudi ti rezultati so zato, kar delamo skupaj. Kar se tiče seveda nekaterih aktivnosti, ki so bile kot pozitivne izpostavljene, se lahko seveda tudi jaz strinjam. V prvi vrsti na eni prvih sej, ki smo jih imeli v tem Državnem zboru in ko smo pregledovali aktivnosti, sem povedal, da seveda vsa čast in priznanje naši civilni zaščiti, sistemu zaščite in reševanja. Tu ni nobene debate in jaz mislim, da seveda to je potrebno vsakič posebej izpostaviti; delo, ki ga opravljajo izjemno in seveda tudi izjemno uspešno. Hkrati se strinjam, da je marsikateri župan pokazal odločnost, ki se danes obrestuje. Je pa seveda hkrati treba povedati tudi objektivno, nekatere aktivnosti so bile izpeljane v času intervencije. V času intervencije veljajo nekatera drugačna pravila kot sicer zdaj v času sanacije in seveda takrat je bilo možno tudi nekatere ukrepe narediti na način, da so bile izdane odredbe in tako naprej. Skratka prav je, da to pohvalimo, prav je, da to izpostavimo, vendar hkrati je tudi prav, da vemo in povemo, da so bile narejene v nekih okoliščinah, ki so bile drugačne, kakršne so danes, čeprav osebno mislim, da vsaj tisti, ki se s tem ukvarjamo, za nas je to še vedno izredna situacija kljub temu, da so nas pravniki moji kolegi pogosto poučili, da temu ni tako in da zdaj delamo v normalnih okoliščinah. Moj pogled je v tej točki malo drugačen, ampak seveda pravno formalno gledano je tako. Kar se tiče Letuša, se ne strinjam, da ljudje ne vedo, kakšna je situacija, kakšna je usoda. Za vseh 343 objektov iz tega seznama je najmanj od 30. julija popolnoma jasno, kakšna je, kakšna so strokovna mnenja in kako je stroka se opredelila do slehernega objekta in to je bilo narejeno najkasneje 30., kot sem rekel, julija. Tudi znano je, koliko objektov ni več na tem seznamu - 85 - in tudi to je zelo jasno in nedvoumno ugotovila stroka. In v vseh teh aktivnostih dajemo poudarek stroki ravno zaradi tega, ker mislimo, da je edino na ta način možno priti do ustreznih in kakovostnih dolgoročnih rešitev. Glede cenitev. Ja, na današnji dan zjutraj je bilo 124 cenitvenih poročil in praktično vseh 130, ki je bilo do zdaj opravljenih, ima tudi poročila. Zdaj poteka nov, izvajajo cenilci nov paket 70. cenitev. Ki bodo v tem mesecu končane in potem nam preostane mislim, da še 58 cenitev in bomo končali tudi to aktivnost. In ogromna večina se s temi cenitvami strinja, kar izkazuje tudi zelo hitri odgovori s strani upravičencev

upravičenci želijo dodatna pojasnila, ki jih tudi s strani cenilcev dobijo, natančna, strokovna, kajti za cenitve, za tolmačenje cenitev so pristojni cenilci, nihče drug, in moram reči, da tudi po teh pojasnitvah praktično ni več dodatnih pripomb ali pritožb. Je pa nekaj primerov, kjer se seveda upravičenci niso strinjali oziroma se ta trenutek ne strinjajo in seveda bomo teh nekaj primerov morali posebej pogledati, nam je še vedno cilj, da vse, bom rekel, te odstranitve in preselitve naredimo sporazumno s pogodbo, zato ker mislimo, da je to tista prava pot. Kar se tiče hitrosti gradnje in, bom rekel, teh aktivnosti, moram še enkrat poudariti, da seveda ne delamo mi nekih, bom rekel, ad hoc naselij, ne delamo nekih začasnih objektov, delajo se oziroma se bodo gradili bodisi v individualni organiz..., torej, da bodo posamezniki upravičenci investitorji ali pa država, ampak delamo objekte dolgoročne

v tem postopku je treba najprej seveda ugotoviti, kot sem že rekel s strani stroke, kdo je tisti, ki ga moramo preseliti. Dalje je treba seveda ugotoviti kam ljudi preseliti, da bodo na varnem. Govorimo o območjih, ki so seveda poplavno kar precej ogrožena, ne samo s strani teh, bom rekel, teh večjih rek, ampak hudournikov, različnih potokov, ki jih je treba upoštevati pri vsem tem? Upoštevati je treba plazovitost in erozijo, vsi trije elementi so pomembni in seveda zakon zahteva, da seveda ljudi preseljujemo oziroma se selijo izključno na varna območja in seveda stroka mora povedati, katera so ta varna območja, in dejstvo je, da marsikje, kjer je bila neka ad hoc ocena, da je zadeva v redu, se je kasneje izkazalo, da ni v redu, in seveda tudi kakšno zemljišče potem ne pride v poštev, se pa tukaj dejansko izjemno angažiramo, tudi bom rekel, zahtevamo od stroke, da je ne na račun kakovosti, ampak zaradi okoliščin seveda hitra, smo uspeli tudi nekatere konkretne primere, ki so bili tudi zadnjič omenjeni na odboru, razrešiti v korist seveda tudi teh lastnikov oziroma upravičencev. In seveda jaz mislim, da je prav, da se tudi umešča v prostor premišljeno, ker kot sem rekel, ne delamo rešitve za naslednje leto, pa bomo potem to spreminjali, ampak delamo dolgoročne rešitve in veliko teh rešitev v preteklosti je bilo napačnih, morda tudi zato, ker je bilo nekaj preveč, bom rekel, pri odločanju tega s strani politike, in zato dajemo zdaj bom rekel, oziroma možnost, da stroka pove tisto kar kar mora in najde optimalne, najboljše, boljše rešitve, seveda tudi stroka ne more čez noč tega narediti, če želimo v njih kakovost. Kar se tiče objektov, je tudi treba povedati, da seveda zakon, in to od vsega začetka, daje več možnosti in vsak od teh ljudi se bo sam odločil, katero pot bo ubral,

ki marsikomu seveda ne ustrezajo in je to tudi povsem razumljivo. Čeprav sem prepričan, da se bo tudi to razmerje v naslednjem obdobju nekoliko spremenilo. Seveda večkrat sem tudi že opozoril, da smo z nekaterimi predlogi skrajšanja postopkov, poenostavitve postopkov prišli v ta Državni zbor, se tudi pogovarjali prej, vendar je bilo potem ugotovljeno, da so te rešitve v nasprotju bodisi z našo Ustavo, evropskimi okvirji, skratka morali smo se uokviriti v okviru tistega kar nam je, kar Ni vse, kar bi nam odgovarjalo, želeli bi si kaj drugega, vendar seveda moramo spoštovati, pa seveda tudi naš pravni red, ker, kot veste, tudi Zakonodajno-pravna služba je bila kar stroga in nekatere stvari, tudi v zvezi s 151.a členom smo morali spreminjati zaradi tega, ker je bilo po mnenju parlamentarne pravne službe, seveda, neustrezno in prav je, da ne delamo pri tem napak. Je pa tudi res, da smo nekatere poenostavitve, ki so bile tudi na področju javnih naročil, kar seveda nas in tudi občine zelo, rekel, neposredno prizadene dejstvo, da smo bili tukaj kar kritizirani, tudi kar se tiče interventnega zakona, da preveč poenostavljamo, da je premalo nadzora, da je to seveda dobra podlaga za korupcijo in tako naprej. Tako da se moramo tukaj vse te elemente upoštevati in seveda v v teh razpravah imeti pred sabo tudi to dejstvo in ni vse, kar bi si želeli tudi vedno možno. In nenazadnje jaz vendarle moram reči, da tudi v primerjavi z nekaterimi drugimi državami s katerimi imamo tudi seveda kakšne konzultacije zato, da pozitivne izkušnje poskušamo vključiti, ugotavljamo, da seveda po nekaj letih njihovih sanacij, po enakih dogodkih seveda pravzaprav so, bom rekel, smo najmanj v tem letu dosegli njihovo stopnjo, če jih nismo v nekaterih delih celo prehiteli, tako kar se tiče objektov, kot seveda tudi infrastrukture. Včasih, te primerjave niso najboljše, je pa seveda prav, da vemo, da so te obsežne sanacije seveda izjemno zahtevne in seveda terjajo čas. Glede recenzij morda samo še to, to delo je izjemno zahtevno, izjemno odgovorno. Seveda recenzenti, ki dajo svoj podpis zagotavljajo, da so projekti dobri, da so projekti strokovni, da so projekti takšni, da bodo kljubovali vsem bodočim, bom rekel, tveganjem in seveda to je izjemno, bi še enkrat poudaril, odgovorno delo in seveda mislim, da moramo samo podpirati. Je pa res, da seveda v tem procesu sodeluje več strokovnjakov in vsak mora biti odziven. Mi smo po naši plati že naredili določene korake. Nedavno je bil ravno en tak primer, kot je bil danes omenjen, ko so vse in projektante in uradnike in, bom rekel, državno tehnično pisarno na eno mesto spravili in so v enem dnevu mukotrpnega dela seveda tudi razčistili in počistili vse dileme in seveda se bodo zdaj lahko izdelali tudi ustrezna poročila in bo šlo lahko delo naprej. Skratka, če strnem, če delamo skupaj, če delamo za isti cilj in jaz verjamem, da delamo, potem prav nobene bojazni ni, da ne bomo teh, bom rekel, načrtov in ciljev izvedli. Je pa seveda pri tem

Hvala za besedo. Sem prav vesel, da imam besedo po gospodu Šeficu, ki je stvari predstavil iz prakse zelo realistično, dal en pogled tega, na kakšen način se takšne kompleksne zadeve v Sloveniji rešujejo. Sem pa prej pozorno poslušal razprave kolegov in veliko tega kar sem želel povedati, je povedala tudi že kolegica Kert. Sem pa eno besedo oziroma besedno zvezo vzel iz govora našega kolega na desni strani iz SDS, ki je omenil birokratsko močvirje. tej državi ni samo na tem področju problem birokratskega močvirja. V 30 letih smo ustvarili birokratsko močvirje na vseh možnih področjih, ta država je zaprocesirana in na koncu pri reševanju na videz na videz enostavnih, življenjsko potrebnih reči naletimo na toliko težav, da zadeve včasih zdravorazumsko težko pojasniti, zakaj se ne premaknejo hitreje. Tudi sam in verjamem, da mi vsi bi si želeli, da bi ukrepi šli še hitreje naprej, pa vendar, če gremo malo pogledati, kako je politika odreagirala na vso zadevo, moram reči, da je bila reakcija hitra. V času dopustov so bili prvič tako na terenu, pa potem takoj interventni zakoni sprejeti, kjer so se tudi interventni ukrepi izvedli že preko avansov. Potem so bili zakoni o sanaciji, o obnovi, eden tak zakon spremenjen jutri ponovno obravnavamo. Seveda so to žive stvari, žive materije, stvari se v praksi spreminjajo, sproti naletimo na določene težave in je potrebno tudi zakonodajo prilagoditi. Jaz verjamem, da se marsikdo in vsi trudimo, da bi te zadeve uspele in šle hitro skozi, je pa seveda pri vprašanju privatnih zemljišč, privatnih bivališč, kjer so ljudje navajeni živeti na tistem področju in se je potrebno kljub vsem tem okoliščinam od tega področja posloviti, verjetno zelo težko sprejemati odločitve in tudi z razumnimi argumenti prepričati ljudi, da sprejmejo odločitev, ki jo v bistvu predlagajo strokovnjaki. Jaz upam in verjamem, da bo stroka prevladala. Tega vse gliharstva imam dovolj, poslušamo take in drugačne prepire kdo je kriv, ne pa lahko gremo iz ene pesmi ali bog ali usoda. Ali tako naprej, levi, desni, koalicija, opozicija prejšnje vlade, zdajšnja. Jaz bi rekel, da je eden izvornih grehov tudi v ukinitvi podjetja PUH za urejanje vodotokov leta 2006. Še sumljiva privatizacija, z nekimi ciprskimi in drugačnimi mahinacijami. Treba se je vprašati, kako smo uspešno državno podjetje, ki je ta čas kar dobro vodilo vzdrževanje vodotokov, uničili, kdo ga je uničil, ampak to bi morali o pravosodni organi rešiti. Politične odgovornosti je itak malo v tej državi in kako so bili vodotoki urejeni pred tem dogodkom, se lahko tudi vprašamo. Tudi sedaj, ko grem z direktorjem za porečje Mure recimo na teren, prvi komentarji so potem s strani ljudi, ki sploh niso iz stroke, na Facebooku smo valda vsi strokovnjaki, da je urejanje nasipov nestrokovno in tako dalje, in to vem, da so ljudje po profesiji čisto neka x, niti niso tehnične stroke, ampak vsak po svoje vidi kako bi morali urejati vodotoke. Jaz sem vesel, da se je na področju Mure, od kod prihajam, vodotoke, imeli smo srečo v nesreči takrat predvsem v našem spodnjem delu Mure, da ni bilo še večjih poplav, kot so bile. Žal mi pa je, da se sedaj spet problematizirajo dogovori o izgradnji nasipa na trasi Hotiza-Ižakovci, kjer še ni dokončne odločitve, seveda, vedno imamo od zadaj en kup pravil, evropskih, domačih, takšnih drugačnih, ki jim je treba slediti in potem je težko najti rešitve, pa seveda nasprotja interesov s strani ljudi, enkrat so kmetijska zemljišča, drugič so vprašanja varovanja okolja, zaščite vrst in tako dalje, vprašanje človeških življenj in zaščita premoženja je pa seveda ena tistih, ki ji moramo slediti 37. TRAK: (VP) 13.00 (nadaljevanje) primarno. Ljudem je potrebno pomagati. Jaz mislim, da politika odgovorno ukrepa, da smo tudi pri vprašanju, plazov, ujm, ki so bili hkrati še s temi poplavami, ukrepali hitro, ukrepali odgovorno, zagotovili veliko sredstev, seveda pa se na terenu pri izvedbi velikokrat zatakne in stvari trajajo včasih res predolgo. Jaz bi si želel, da si tu ne nagajamo, da ne prihaja do takih in drugačnih političnih obračunavanj na taki temi in potem še jemanja nekih zgodb, ki so bile že v preteklosti predstavljene, zato, da si nekdo gradi nek drugačen piar iz tega. Jaz bi se zahvalil tehnični pisarni, ki te stvari dela na terenu. Želim si, da bomo tudi v proračunih sledili tem področjem, da bodo stvari izvedene, ne glede na to, da je bilo v nekem času tudi pomanjkanje resursov za delo na terenu, pa so bile tudi ekipe, kjer je bilo preko tisoč ekip naenkrat na terenu, urejenih je bilo toliko in toliko stotine kilometrov vodotokov. Te stvari je potrebno vzeti v obzir, treba si je pogledati tudi videe, ki obstajajo na spletni strani. Ureditev Savinjske doline, Koroške, tu Kamniške Bistrice. Premiki naprej so, želim si pa, da bodo tudi ljudje, ki živijo v privatnih bivališčih, dobili hitrejšo pomoč. Nekaj tega pa, kar je bilo omenjeno v razpravi, bo pa tudi jutri pri sprejemanju zakona novega spet naslovljeno in jaz verjamem, da gremo korak naprej.

ko smo dejansko eni govorili tako, drugi tako o isti zadevi. O vaših priporočilih, ne, se pravi, o vaših priporočilih Vladi pa je že, še pred samo sejo odbora jasno dala stališče Zakonodajno-pravna služba, ki je povedala, da s priporočili, s katerimi pozivate Vlado, niste v bistvu zadeli bistva oziroma so neizvršljiva, kajti takšna priporočila kot ste jih zapisali, terjajo minimalno ali pripravo novih zakonov ali novelacijo obstoječih. In seveda teh zakonov pač niste predložili, dasiravno ste zelo dobro vedeli, v času, ko ste zahtevali sklic te nujne seje oziroma izredne seje Državnega zbora, vedeli, da je v javni obravnavi Zakon o odpravi posledic naravnih nesreč, ki marsikakšen problem oziroma izziv, ki ga v priporočilih naslavljate, odpravlja. To pa, da pozivate Vlado, da poenostavi in pospeši postopke umeščanja v prostor za nadomestne gradnje, pa prav dobro veste, če ne drugega iz medijev, iz objav na spletnih straneh, kakšne aktivnosti ta Vlada izvaja tako na terenu v sodelovanju z občinami, s prebivalstvom kot tudi sicer v komunikacijah preko klicnega centra in tako naprej. Mislim, da ste te zadeve res, če ste želeli seveda, slišali tako na odboru kot tudi v odgovoru Vlade na vaša priporočila in pa seveda iz sredstev dnevnega obveščanja. Žal pa je res tako, da včasih ni zgolj zakonodaja tista, ki je najšibkejši člen; marsikakšen profil, poklicni profil, ki sodeluje pri popoplavni obnovi s prostorskim umeščanjem v prostor, manjka. Predvsem so urbanisti tisti, ki jih manjka, in dejstvo je, da je urbanistov občinskih danes ravno toliko kot je bilo pred poplavami in prav iluzorno je pričakovati, da bo zdaj delo lahko opravljeno v večjem obsegu, sploh zato ker gre za zahtevne strokovne odločitve, s katerimi se ne sme hiteti, četudi bi bilo zaradi samih ljudi na terenu, ki so ostali brez domov, to še najbolj pametno, a dejstva so drugačna in stroki je treba slediti, da se ne zgodijo še hujše posledice.

ki je bila močno poškodovana in s hvaležnostjo povedala, kaj vse je država naredila. Seveda je tudi skritizirala določene postopke oziroma rekla, da, ja, z vidika ljudi je prepočasi, a da se zavedajo, da so težave in kakšne so težave in ravno ta hvaležnost pa vem, da je bila prizadeta, da je govorila v imenu prizadetosti številnih občanov s tistega področja, mi je dala misliti, da le na svetu, ali pa v naši državi obstajajo tudi ljudje, ki znajo ceniti bom rekla dosežke te Vlade oziroma zagnanost tako predsednika Vlade, pristojnih ministrov in državnih sekretarjev na tem področju in jasno je danes že po teh uvodnih razpravah, kaj je S tem sklicem SDS je dejstvo to, da želite prikazati na neoperativnost Vlade tudi na tem področju, pa mislim, da je bilo pokazanega zelo veliko. Kaj je bilo odpravljenega v vsem tem času. Tako rekoč vsa poškodovana infrastruktura, tako cestna, železniška, gospodarska, je porihtana. Vodotoki v najnujnejšem delu sanirani, veliko del na vodotokih še poteka in je v teku, ogromno delovišč je odprtih in tako naprej. Je pa res, da na področju nadomestitvenih gradenj, kjer gre za težke zgodbe posameznikov, tam pa zadeve še niso zaključene, so v teku po najboljših močeh, Fajn je, da ste v vaši zahtevi na začetku jasno povedali, da veste, da je šlo za največjo naravno katastrofo, ki je prizadela Republiko Slovenijo v vsej moderni dobi. Povedali ste tudi, kako velika je finančna ocena škode, niste pa povedali, kaj vse je že sanirano, kaj še je v teku. Povedali ste, kakšna sredstva so za kaj namenjena. To, koliko dela pa je bilo v resnici opravljenega, tega pa v vaši zahtevi ne piše, čeravno je res, da ste nekatere stvari na samem odboru tudi pohvalili, ker veste in to jaz tudi sama verjamem, da veste, kako ogromno dela je bilo narejenega, tako sam, v samem odzivu na to katastrofo kot tudi v tem enem letu in tudi veste, katere aktivnosti so v teku in kako se naslavljajo. Tudi zavedati se je treba, da ko se je zgodila ta naravna katastrofa, pravnih podlag za veliko stvari ni bilo sprejetih in jih je bilo potrebno takoj začeti sprejemati, ker če ne, bi se pa danes ukvarjali s tem, kako se je delalo netransparentno pa mimo pravnih podlag in tako naprej. Nekaj bi pač že našli, kajne? takoj po dogodku sprejela najprej novelo Zakona o odpravi posledic naravnih nesreč, pa potem je sledil interventni zakon, pa potem še novela, pa potem še Zakon o obnovi in razvoju financiranja. Dejstvo je, da je ZOPNN, kot sem že prej rekla, v javni obravnavi. Javna obravnava je zaključena. Delajo se še zadnji popravki do čistopisa. In ta bo naslovil tudi to, kdo so upravičenci do pomoči pri poplavah, tudi tisto skupino ljudi, ki je bila izvzeta, ker še ni imela uporabnega dovoljenja, pridobljenega, in hišne številke na samem naslovu, bo zajeta in tudi določene skupine ali pa določeni posamezniki, ki v nobeno to dikcijo ne sodijo, bodo posamično obravnavani preko, ne vem, delovnih skupin ali kako drugače. Tudi interventni zakon je bil že noveliran, prav tako pa je oziroma bo jutri sprejeta novela zakona o obnovi, razvoju in zagotavljanju finančnih sredstev.

s samo hitrostjo in potekom reševanja, zato je sprejet bil interventni nalog, ki je zraven vključil še DSU, da je pridobil posamezne nove pristojnosti, zakonske, ki bodo v pomoč pri urejanju tako rušitve objektov, kot postavljanja nadomestnih gradenj. In že takrat pri sprejemanju tega zakona ste kritizirali nekaj, kar sploh niste vedeli kako bo v praksi potekalo, pa danes mesec ali pa dva meseca po tem že vemo, da v praksi ta zakon deluje in da se stvari pohitrevajo. Želim povedati, da se dejansko moramo zavedati, da situacija, kot smo jo imeli ob začetku poplav ni bila rožnata. In dejstvo je, da bi bila, to danes vemo, da bi bila lahko škoda manjša, če bi imela Slovenija ustrezen sistem urejanja prostora in konsistentno zakonodajo na tem področju v vseh v vseh preteklih letih, ko so bile na oblasti različne vlade, pa žal temu ni bilo tako. In očitek, da ta Vlada dela prepočasi in prepočasi sprošča omejitve v prostorski zakonodaji za popoplavno obnovo je najmanj deplasiran, ko pa veste sami, da ste tri vlade vodili vi ne in da to zakonodajo, ki jo imamo niste samo vi krivi, ampak vse dosedanje vlade. Imamo pa nemogočo zakonodajo na področju prostorskega umeščanja v prostor in to vemo vsi v tej državi, ne levi, ne desni, pač pa vsi. Ne bom zdaj brala še enkrat, kaj vse je bilo v tem času narejenega, ker je bilo pač res ogromno narejenega, ogromno kilometrov cest, vodotokov je bilo urejenih, skupaj je bilo odprtih 1200 delovišč, regulacija pa je bila urejena na kar 190 kilometrov vodotokov, pa vemo, kakšna dela, do zdaj vzdrževana, so bila na vodotokih urejena. Glede na vse navedeno, priporočil seveda ne bomo sprejeli oziroma jih nismo sprejeli že na odboru, pa še enkrat povem, ne zato, ker ste vi, SDS, dali takšna priporočila, ampak zato, ker so nepotrebna, nedopustna in pač jasno kažete kaj ste s temi priporočili želeli. Želeli ste povedati, da ta Vlada ni operativna, pa smo slišali še kako je operativna. če smo bili na odboru prejšnji teden, ne vem, v četrtek ali kdaj, smo imeli še številke drugačne glede urejanja samih nadomestitvenih gradenj, ker se stvari iz dneva v dan sprejemajo oziroma številke spreminjajo. če se ne motim, imamo danes izdanih že 130 sklepov o odstranitvi objektov, 116 pa jih še čaka na samo ureditev oziroma sprejem. In če bi občine takrat, ko jih je Ministrstvo za naravne vire pozvalo, k sprejemanju predhodnih proaktivnih ukrepov. ja, ko sklepi še niso bili izdani, naredile svojo domačo nalogo in začele pripravljati površine oziroma akte o možnosti umeščanja te nadomestitvene zgradbe, potem bi bilo danes opravljenega že bistveno več dela, tako kot je, so pa čakale čakale pač do končnih sklepov, da so s temi aktivnostmi začele in vse to vodi do zastojev v samem dokončanju izgradnje nadomestitvenih gradenj. Toliko z moje strani, pa se bom oglasila, če bo še kaj časa potem. Hvala.

Moja ocena je, da je ta razprava vsekakor potrebna. Sam nisem kritizer zaradi tega, ker je to morda kdaj populistično, nikoli ne kritiziram brez nekih argumentov ali pa da bi dal neko alternativno rešitev. Ko gre za tako velik projekt, kot je popoplavna obnova, pa je gotovo primerno, da o tem razpravlja tudi Državni zbor. Ocenjujem tudi sam, da bi koalicija modro ravnala, če bi vsaj kakšen drobčkan amandma v zakonodaji, ki smo jo sprejemali tudi sprejela s strani opozicije, tako pa pač koalicija na nek način sporoča, da je vso znanje za sanacijo edino in edino v koaliciji, kar seveda ne drži in to ni dobro. Največje bogastvo pri odpravi posledic te grozote, te nesreče so gotovo naši ljudje, naši ljudje. Slovenke in Slovenci, znamo biti solidarni, človekoljubni. Poglejte, kaj je naredila civilna zaščita, kaj so naredili gasilci, tudi vojska in tako naprej in nenazadnje tudi velika večina državljank in državljanov, ki ni zganjala nekega velikega hrupa, ko je ta Vlada za obdobje 2024 do 2028 sprejela dodatne obremenitve, dodatne davščine v skupni višini približno sedem milijard in pol, kar pomeni za to obdobje za vsakega državljana, za vsakega približno 3 tisoč 750 evrov dodatnih obremenitev, vemo, da je pač potrebno to sanacijo plačati, čeprav je nekdo butnil v javnost informacijo brez neke realne cenitve, da bo škoda deset milijard in tako naprej, kar je bilo res popolnoma popolnoma populistično oziroma nestrokovno, morda je s tem želel samo pripraviti teren za dodatne davščine, ki seveda še prihajajo. Razumem, da je popoplavna obnova tudi istočasno, da vsebuje tudi istočasno preventivne ukrepe, da se nam ne bi to, kar se je dogajalo, zgodilo, ponovilo. Verjamem, da to terja nek dodatni napor, dodatni razmislek, veliko dodatnega inženirskega dela in tako naprej, da se zadeve dejansko rešijo premišljeno in verjamem tudi, da to stane čas in denar. V prihodnje pričakujem, da bo Vlada predlagala takšno razpravo, da Vlada pride z informacijami kje smo, kje se nam nekako morda zapleta in tukaj sem zelo dobro razumel predstavnika Vlade, gospoda Jožeta Novaka, ki nas je vse povabil, razumel sem tudi opozicijo, k pomoči in k sodelovanju. To je pravi prijem, to je pravi pristop, mi smo to pravzaprav že naredili in tudi delamo, razen seveda teh novih davščin seveda nismo sprejeli. Kar pa zadeva interventne ukrepe, Zakon o obnovi in razvoju, temu pa nismo nismo nasprotovali. Tudi tej noveli, ki jo bomo obravnavali jutri ne nasprotujemo. Na odboru sem v petek povedal, da to je korak v pravo smer in da bo takšnih novel potrebnih najbrž še več, saj je povsem logično, da kompleksne zakonodaje vi ne morete narediti v nekem kratkem času, in da jo je potrebno optimirati. Ko vidite in če vidite, da se vam zadeve zadeve v praksi ne odvijajo tako kot bi si želeli. Kar zadeva dodatnih teh davščin obremenitev, samo še en stavek, jih ne podpiram, ker vsaka nova davščina duši razvoj, duši razvoj. Če bi ta razvoj sprostili, bo denar prišel v proračun preko davkov, ki jih že imamo. No, zdaj prihajajo še novi davki, ampak bo še čas za razpravo o tem. Sem vesel, da je v imenu predlagateljev kolega Jože Jelen odprl tudi vprašanje visokovodnih nasipov na reki Muri. Sem vesel, da jih je, da je na to opozoril tudi kolega Darko Krajnc iz koalicije. Sam sem imel veliko pogovorov tudi v obliki poslanskih vprašanj z gospodom Jožetom Novakom, tudi z državnim sekretarjem v Kabinetu predsednika Vlade v petek, gospodom Juretom Lebnom.

Podobnih primerov se spomnim leta 2005, se mi zdi, ko se je sprejemal državni lokacijski načrt za pomursko avtocesto. Normalno je, da imajo tu močno besedo tudi, kako se reče, okoljevarstveniki, zavod za varstvo narave, normalno je, da jih je treba poslušati in takrat smo nekako zelo hitro se znali pogoditi in najti rešitev z nadomestnimi habitati. Jaz ne vem, kako se to naredi, ali je to optimalna rešitev ali ni, nisem strokovnjak za te zadeve, ampak prišli smo vsi skupaj do rešitve. Kot veste, je zagotovljenih približno 40 milijonov sredstev iz načrta za okrevanje in odpornost za rekonstrukcijo in za nove nadvišanje in za nove nasipe ob reki Muri in zdaj vse skupaj nekako stoji. Ne zamerite, ampak včasih imam občutek kot da nekomu to paše in imam občutek, da smo res mi, ki živimo ob Muri, daleč stran od Ljubljane in da pač naj počakamo. Ne morem se tega občutka preprosto znebiti, zato bom tukaj, morda boste rekli, nadležen, zato bomo šli tudi čez kakšen mesec, dva v, če če bo potrebno v nujno sejo pristojnega odbora, povabili vse deležnike, župane, okoljevarstvenike seveda Vlado in tako naprej da vidimo, kaj lahko vsi skupaj naredimo, ker nas je minister gospod Jože Novak povabil, da pomagamo in nas je povabil k sodelovanju. Gre seveda za velik projekt, gre za, kot sem že omenil, za približno 40 milijonov evrov sredstev iz načrta za okrevanje in odpornost. Celotna dolžina nasipov, ki jih je treba rekonstruirati, nadvišati, okrepiti, je tam blizu 45 kilometrov. Sam mislim, in to sem tudi že gospodu Novaku povedal, da bi ta rekonstrukcija nasipov lahko šla v okviru koncesijskih pogodb, ki jo imajo koncesionarji, tako se bere tudi ta koncesijska pogodba, ampak zadeve se ne premikajo. In kaj me najbolj skrbi? Najbolj me skrbi to, da bo hitro prišel junij 2026 in teh sredstev ne bomo počrpali pa bi jih lahko. Župani teh občin ob reki Muri so že davnega februarja 2022 podpisali ustrezni sporazum.

krepko več kot pol trase, na skupaj 27 kilometrov odsekov, predvsem na območju občin Črenšovci, to je občine, iz katere sam prihajam in občine Ljutomer. Na preostalih približno 18 kilometrih, za katere je že sprejet državni lokacijski načrt, pohvalno, pa je dokončanje del možno in izvedljivo do junija 2026 - pohvalno. Res je, avgusta lani je Mura pokazala svojo moč. Marsikdo med nami Muro kljub vsemu pozna, kakšno moč ima, ko se razjezi, če smem tako reči, in kako ljudje ob Muri trepetajo, ker poznajo njeno rušilno moč. Ob rekordnem pretoku skoraj 1500 kubičnih metrov na sekundo v Gornji Radgoni se je podivjana voda najprej razlivala znotraj visokovodnih nasipov, nato pa ga je prestopila na desnem bregu pri Spodnjem Krapju in 5. avgusta prebila na območju Dolnje Bistrice - to je moja sosednja vas. To je grozljivo, samo to, ko poslušaš sirene, ko vidiš, da je izdan ukaz za evakuacijo približno 300 ljudi, to je grozljivo.

ampak obstaja tudi reka Mura in obstajajo nasipi, ki niso dovolj dobro utrjeni, sploh pa ne primerni za takšne vode, o katerih sem govoril, za takšne pretoke. In zelo modro so ravnali gasilci prostovoljnih gasilskih društev, gasilskih zvez, ob reki Muri, da kljub temu, da bi želeli iti pomagati na Koroško ali pa druga prizadeta območja, ampak so ostali doma, se je na nek način slutilo, so vedeli, kaj nas čaka in hvala bogu, če ne bi bilo hipne akcije, intervencije, takrat, ko je Mura predrla en odsek nasipa, če ne bi bilo tam prisebnih, res prisebnih gasilcev, ne vem kako bi se zadeva zaključila. Ne upam, ne upam na eni strani imamo tukaj nek ping pong, na eni strani nevladne organizacije, na drugi strani Ministrstvo za kmetijstvo razpolagamo s tem dopisom, ki pravi: kmetijskih zemljišč za nasipe ne damo. Res je, kmetijskih zemljišč imamo vsak dan manj na glavo prebivalca te države in radi bi bili, kar se tiče prehrane, samooskrbni. Ne bo šlo. Sam trdim, kolikor poznam ta teren, da lahko gre trasa, to je seveda moja laična presoja, jaz nisem, jaz nisem strokovnjak, da lahko gre trasa nasipov po območju, ki ne daje kruha, da sem tako bolj slikovit. Ampak, še enkrat, zdaj, če je minister tu, se opravičujem, prenizka šarža ali pa državni sekretar, potem se mora ta zadeva, ker se ne rešuje, se ne rešuje, dvigniti na višji nivo, na nivo predsednika Vlade. Imam nekaj upanja tudi, ki mi ga je v petek dal gospod Jure Leben, ampak kot rečeno, pričakujem, da se bo zdaj v teh dveh mesecih zadeva rešila, ker že sedaj nisem prepričan, da bomo lahko ta sredstva iz načrta za okrevanje in odpornost tudi počrpali. To je predvsem moj apel. Še enkrat, nisem kritizer, lahko doma na domačem terenu si tudi zadevo ogledamo, Vlada, pristojni odbor, pomurski poslanci, če hočete, imamo Klub pomurskih poslancev in nekako skupaj najdemo rešitve. Jaz nisem tukaj zato, da bi kar po vseh in vse povprek udrihal, zadeve niso enostavne, mi politiki pa smo tukaj zato, da najdemo rešitve. Če jih ne znamo, potem nismo sposobni najti teh rešitev in verjamem, da smo sposobni, če stopimo skupaj, ne da se eden drugega obmetavamo, ker smo tukaj zato, da delamo za naše ljudi. To je moje razumevanje politike in tudi pričakujem neke konkretne odgovore, če hočete, časovnico, v tej smeri. Hvala lepa, gospa podpredsednica.

Bi šel tudi jaz zdaj rad čez nekaj komentarjev, ki so bili danes na tej seji izpostavljeni. Ene dva podatka za osvežitev

slovenskega ozemlja. Pa trenutno se pogovarjamo, kako bomo zagotovili mir in mirno življenje naprej 343 objektom, (VI) 13.30 (nadaljevanje) Če malo zavrtimo 20 let nazaj podatke, ugotovimo, da je bilo takrat 685 objektov identificiranih kot upravičenci do državne pomoči, pa še do danes niso bili vsi sanirani. Jaz pa lahko rečem, da delamo na tem, da bomo v enem mesecu pa pol naredili vse, da bodo imeli upravičenci cenitve in pa prostorske načrte za nove parcele zagotovljene do konca tega leta. Tako da mislim, da smo kar na dobri poti, da bo ta sanacija čim hitrejša. Malo smo se dotaknili Pelješca, samega mostu, ki se je gradil štiri leta. Pa vesel sem, da strokovnjaki, ki so pomagali pri tisti gradnji, pomagajo tudi v našem strokovnem svetu, tako da bi lahko rekel, da to, kar mi strokovno delamo zdaj je strokovno dobro, zato ker je Pelješac dobro zgrajen, če malo pozabim na hitro. Zanima me, kaj vsi mi jemljemo kot problem ali pa kot beseda birokratizacija, ker enkrat je problem nekaj, enkrat je problem nekaj in bi bilo zelo dobro se mogoče tudi o tem pogovarjati, zato da bomo potem skupaj iskali isto rešitev. Zakaj? Zato, ker mogoče za enega birokratizacija pomeni hruška, za eno brigitizacija pomeni jabolko, pa če hočemo eno ali pa drugo sadje vzgajati so malo drugačni procesi. Jaz vam lahko eno stvar zagotovim, pa sem bolj nov v tej rundi v celotni zadevi, da državni sekretarji pa ministri zelo dobro sodelujemo med sabo in smo dobra ekipa, tako da pustimo zdaj te egotripe ob strani, kdo je tukaj važno, da je nekdo, ki vam lahko da korektne informacije. In jaz moram reči, da ekipa kakor je tukaj danes vam lahko poda ta prave informacije, ker pač smo se tako zmenili. Ministri, predsednik Vlade, rešujejo pa druge zadeve in mislim, da je to čisto v redu. Malo smo se danes pogovarjali o izboru cene, izvajalcev in tako naprej. Kot smo že povedali ob sprejemanju zakona v nekaterih sejah različnih odborov, da smo ravno za to nekaj varovalk vzpostavili tudi na DSU, da bo zagotovljen nabor izvajalcev, ki lahko naredijo nadomestitvene objekte ali pa objekte v organizaciji samih upravičencev po cenah, ki jih dobijo v sami odškodnini. In pa enako velja potem tudi za svoje procese naprej, če se bo za to odločil DSU. Zdaj cenitev ali pa lahko bi tudi rekli pomoč države, upravičenci vedo kaj se dogaja, tako kot je bilo danes že povedano imajo strokovne odločitve, tako da danes se ne bi smelo zgoditi za tistih 343 objektov, da rečejo, ne vemo kaj se z mano dogaja. Urejanje vodotokov, vemo, da imamo koncesionarje, vemo, da jih nadzirajo rečni nadzorniki, vemo, da obstajajo letni načrti za urejanje, vemo, da se letni načrti delajo z občinami, tudi 25, 26 se bo, to smo tudi povedali prejšnji teden na odborih. da vse to vemo in je samo na nas, da se ti procesi tudi izvajajo na terenu. Bi pa tukaj nekaj rekel, da slovenska naša stroka ima zelo veliko znanja. Pokazalo se je to danes pri dobrem projektu, kot ste sami povedali, pri Pelješcu. In tisti strokovnjaki sodelujejo tudi pri po poplavnih zadevah, imamo dobre strokovnjake na vodah in to sliko sem že nekajkrat pokazal. Imamo za porečje Savinje že en kup ukrepov narejenih s slovenskimi strokovnjaki, kako se bo delalo gor in dolvodno, da bo celoten vodotok urejen. Tako da jaz tukaj predvsem predlagam poslanke in poslanci, da brez kakršnihkoli amandmajev pa sklepov, da rabimo tujcev, jaz mislim, da stroke imamo dovolj. Se pa moramo malo organizirati, kar smo pa tudi že ugotovili pri identifikaciji izzivov, ki jih imamo v sodelovanju z občinami. Tako da upravičenec, če bi rad kje gradil, mora povedati, če je med 343 je identificiran, če ne obrniti na občino.

in je prav, da si vzamejo čas, ker je kar nekaj primerov na terenu, ki so velik izziv. drug teden skoraj zapored poslušamo o sredstvih, sredstvih, sredstvih. Poznamo, bili so pred programi, so zdaj programi. Občinam ne bo potrebno vračati denarja pred program, se samo prelevi v sam program in bodo lahko delale naprej. Z občinami je treba z roko v roki delati pri razvoju prostorskih načrtov, zato ker so občine za to pristojne. Če danes jaz rečem tukaj, da bi pa kakšnemu županu vzel pristojnost za to, da bomo lažje kakšne stvari naprej razvijali, bomo imeli verjetno izredno sejo, zato ker sem si to dovolil reči, pa ni treba. Ravno zato smo vzpostavili mehanizme in pa sestanke, da imamo redne, redne diskusije z ekipami na eni strani občine, župan, urbanisti, direktor občinske uprave, še kdo in na drugi strani, kjer je MNVP, kjer smo mi, kjer je direkcija za vode, Državna tehnična pisarna. Služba za obnovo in tako naprej, in to so pravi načini, da lahko proaktivno rešujemo izzive prepočasnosti prostorskih načrtov. In tako kot sem povedal prejšnji teden, nič se ne preliva in zdaj kaže s prsti, da je kdo drug kriv. Mi smo naredili ravno to, kot vi od nas zahtevate, da smo pogledali, kje smo in smo identificirali izzive, ki jih imamo in zdaj jih probamo rešiti. Veliko poslušamo o tej eni občini. Prav je, v času izrednih razmer se je treba tudi odločati, predvsem je pa treba razumeti, da v času intervencije tudi vse te papirologije ni potrebno imeti.

To smo že ugotovili prejšnji teden na seji, da to ni pravi proces. Res je, pogovarjati se je treba tudi več o Muri. Res je, pogovarjati se je treba tudi več o nasipih na Muri. Poslanec Horvat, lahko vam povem, danes sem že z ministrico za kmetijstvo govoril, sva se že zmenila, da bo povedala kdo je ta pravi kontakt na njeni strani, opravil bom tudi razgovor danes še z MVP in računam, da v naslednjih 14 dneh bomo našli termin, da bomo začeli tudi ta problem reševati, proaktivno. Jaz mislim, da je to prav. Smo pa morali iz prejšnjega tedna na danes, tudi za danes kakšne stvari še popraviti, ampak računam, da bomo te tudi stvari reševali naprej. je pa treba zavedati, imamo izzive s prostorskimi akti, ki jih ni, imamo izzive tudi s tem, da se murini rokavi zasuvajo, to pomeni za pridobitev več kmetijskih zemljišč, tako da tukaj bo treba neko uravnoteženje najti med dvema resorjema. Jaz verjamem, da to bomo naredili, in da bomo tudi za on del Slovenije zagotovili

Hvala lepa, gospa predsedujoča. Spoštovani poslanci, poslanke! 30 let smo izzivali naravo in jemali rekam prostor, ki so ga imele tisočletja. Pozabili smo na poplavne karte iz časa Avstrije, nismo čistili bregov rek in strug, opustili smo veliko večino mlinov, žag in mini elektrarn z gorvodnimi zajezitvami, gradili smo prenizke mostove in mostove s stebri v hudourniških rekah.

Kataklizmični dogodki lani niso bili največji možni v dobi klimatskih sprememb. Lanske hudourniške poplave so bile posledice padavin od 250 do 300 milimetrov na dan. To pa nikakor ni maksimalni potencial narave. Žal. Že leta 1990 so bile poplave v Franciji, Italiji in Posočju, ki so bile posledice padavin 450 milimetrov na dan. Lani po naših poplavah, tu so bile tudi poplave v Grčiji. Tam so izmerili dnevno 500 milimetrov dežja na dan in celo 750. Odgovorne vlade ne bi smele dovoliti gradnjo na najbolj poplavnih območjih, ali žal se je to dogajalo. Glede na obsežno škodo, je bil odziv Vlade in ministrov, ministrstev in občin kljub vsemu dober. In kot je bilo že rečeno, so moji predhodniki opozorili na sanacijo posledic potresa v Posočju, ki še do danes ni vse zaključeno. Me pa skrbi, da smo, zaradi velike razdrobljenosti občin v nekaterih manjših občinah pod kritični s kadri, ki so potrebni za hitro prilagoditev občinskih prostorskih načrtov in OPPN. Podpiram mnenje Vlade, aktivnosti se že izvajajo in ne vidim potrebe po

Predhodno je bilo veliko povedanega oziroma je bilo nekako opravičevano ali je seja spolitizirana ali ne. Jaz bi za začetek pozval vse, ki nas spremljajo, da se vprašajo zakaj so takšne seje sploh sklicane in se izdajajo priporočila vladi, ki se praktično že izvajajo. Zdaj, kot enega največjih problemov se izpostavlja neupravičenost izplačila vseh, ki niso imeli hišne številke. To drži. To je problematika, ki smo se jo nekako zavedali že od samega začetka. Namreč, bilo je pa potrebno sprejeti odločitev, ali zakon spisati bolj splošno in takoj ter pomoč omogočiti čim prej. Ta je bila res ekspresno hitra in nekako je dosegla 7700 prizadetih v poplavah ali pa spisati zakon za vsak individualni primer in zadevo razvleči praktično bog ve kako dolgo in vprašanje kako bi potem ta izplačila potekala za vseh teh 7700, vemo pa, da je teh izjem mislim da 15, če se ne motim. In zato verjamem, da je bila ta odločitev takojšnje akcije spisanja splošnega zakona pravilna. Za te izjeme imamo pa na relaciji koalicija Vlada diskusijo že od samega začetka. In se prav dobro zavedamo kako smo se borili, da bomo te probleme naslovili in je ta novela, ki je v postopku, naslavlja točno te izjeme in pač je res trajalo, ampak tudi ti ljudje bodo prišli do upravičenega izplačila. je bilo tudi problematiziranje glede izjave predsednika Vlade, da je eno leto pozno za izgradnjo hiš. Ja, je bilo preambiciozno, kot vidimo danes. Vseeno pa te se pa moramo zavedati, ti ljudje niso prepuščeni samemu sebi. Država jim za vmesno obdobje financira vse stroške, da so lahko na bivanjsko urejenih pogojih in pa četudi ne bo v enem letu in bo v dveh, mislim, da je to izjemen dosežek glede na razmere, v katere je bila, mislim, pahnjena ta vlada. Kar se pa meni zdi nekako višek hinavščine, je pa to, da vlada, ki je dobila oblast po potresu v Posočju 2003-2004, prav ta vlada, ki danes problematizira, problematizira izgradnjo hiš v enem letu. Se pravi cirka 20 let po tragediji v Posočju, še danes čakajo na nadomestitvene gradnje. 46. TRAK: (VP) 13.45 (nadaljevanje) Od takrat je SDS bil trikrat na oblasti in me preseneča, da od vseh nasvetov in priporočil, ki jih imajo, ta problematika še danes ni rešena in je kot vse ostale padla na križ te vlade. Torej jaz, za mene osebno sklic takšne seje nikakor ni dobronameren ali pa konstruktiven. Za vso problematiko rešitve obstajajo ali pa so v teku. Kaj pa takšna seja, seja prinese? To pa vendarle: večurno odsotnost vseh predstavnikov Vlade, ki se s problematiko intenzivno ukvarjajo. Torej sklic takšne seje podaljšuje proces reševanja problematike. Vsakdo, ki ima konstruktiven predlog ali opozorilo, naj prej pošlje prijazno opozorilo in pristopi na prijateljski način, in ega s strani opozicije v dveh in nekaj letih nismo doživeli. Torej, jaz sprejmem sklic seje, kjer je edini argument to, da v enem letu še ni zgrajene hiše, hiše, demagoško in nekako ne higienično. Prvič, nespoštljivo do vseh prizadetih v poplavah, drugič, nespoštljivo do vseh davkoplačevalcev, ki financirajo demagoško sejo za namen pridobitve, se pravi predvolilne kampanje skrajno desnih opcij. In pa tudi beden poskus upočasnjevanja in onemogočanja uspešnega spopadanja z najhujšo katastrofo v Sloveniji. To je nekako primarni cilj, da bi pač ta Vlada nikoli ne izvedla sanacije uspešno, ker bi bil, ker sicer bo kontrast od potresa v Posočju in spopadanje s poplavami resnično velik, če ne rečem kar astronomski. Glede izgradnje hiš pa bom za vse, ki nas spremljajo, nekako na kratko obrazložil, zakaj ta proces traja tako dolgo, ne glede na to, da bo vseeno glede na zgodovinske primere to najhitrejši, najhitrejša težava rešena za tak primer. Vsi, ki čakajo na nove hiše, niso na mokrem, ampak država financira bivanje, kot sem že omenil, in intenzivno, ampak res intenzivno deluje, da pridemo čim hitreje do rešitev. Da pa pridemo mi sploh do končne slike nebivalnih objektov, je bilo potrebno najprej izvesti interventno sanacijo, zagotoviti novo, nove hidrološke karte, izvesti nešteto verzij državnega prostorskega načrta, ki vključujejo predvidene objekte, ki so za poplavno varnost in jih nekako uskladiti na občinskem nivoju. na tej točki mimogrede bi se jaz ustavil. Nekako kampanja Brez kmeta ni hrane, ki jo je spodbudila SDS takoj po poplavah, je zmanjšala razlivno kapaciteto v žalskem območju za nekako 12 milijonov kubikov vode, kljub temu, da bi oziroma bodo vsi kmetje ustrezno oziroma bolje nadomeščeni zemljišči. Tako, da Laško, Celje, Žalec ve, komu se lahko zahvalimo, če bi ob naslednji katastrofi, bog ne daj, prišlo do 12 milijonov kubikov preveč vode. Torej po teh usklajevanjih smo se nekako prebili do končne slike oziroma osnutka, kje bodo protipoplavni objekti in katere hiše bivanjsko niso varne. Po tej točki, pred nekaj meseci pa se je začela, se je začelo izvajanje cenitev v največji meri in, kolikor sem informiran, to teče izredno uspešno. na tej točki, ko smo nekako pregledali, kaj ta seja pomeni, jaz pozivam vse predsednice in predsednike delovnih teles, kjer je iz letala razvidno, da gre za demagoško temo opozicije, da takšne seje enostavno ne skličemo - mislim, da bodo hvaležni v tem primeru poplavljenci in pa tudi vsi davkoplačevalci, ki, in pa seveda tudi vsi vmesni členi, ki efektivno prinašajo rešitve. Sedaj pa k meni najhujši zgodbi, ki jo lahko preberemo iz medijev. Gospod Žakelj je v stališču omenil, da pred Svobodo nič, sedaj vse. Torej nekako je želel omeniti, da pred Svobodo se vodotoki niso urejali. Jaz se zahvaljujem, da je to tudi on opazil, ampak se moram glede te dotične teme zahvaliti in pohvaliti tudi vse koalicijske partnerje, saj je dosežek in dober namen enoten. Glede tega, da pa pred nami ni bilo nič, ja, iz medijev lahko en primer preberemo, kaj se je dogajalo recimo v času prejšnje vlade, kjer je bil tudi kolega Žakelj. Prišlo je do domnevnega kanaliziranja ogromnih sredstev, ki bi zagotovo preprečila tako obsežno škodo kot smo ji bili priča 4. 8. 2023. Torej denar, ki je namenjen za vzdrževanje vodotokov, naj gre za vzdrževanje 47. Politične igrice in domnevno korupcija je eno, ogrožanje človeških življenj pa je nekaj povsem drugega. In dejstvo je, da kljub temu, da za vzdrževanje vodotokov in poplavno varnost davkoplačevalci plačujemo od nekdaj je stanje vodotokov, kljub temu, da še ni do konca sanirano, najboljše v zgodovini samostojne Slovenije. In jaz prihajam iz precej močno poplavno prizadetega območja in nekako moj osebni zaključek; bi lahko delo potekalo bolje? Morda. Bi lahko potekalo slabše, to pa si upam trditi. In kdaj bodo rešeni vsi problemi fizičnih oseb? Lahko rečem, hitreje kot kadarkoli. In lahko povem, da po tako hudi stiski jaz še vedno s ponosom hodim med občani kot član Svobode, kot član koalicije, ker se vsi prizadeti dobro zavedajo, kdo je odgovoren za to, za tako obsežno katastrofo in kdo to sedaj rešuje, kdo je fizičnim osebam pomagal z rekordno visoko pomočjo in kdo sanira vodotoke. Hvala lepa. Hvala lepa. Besedo ima predlagatelj, kolega Jožef Jelen. Izvolite. JOŽEF JELEN (PS SDS): Ja, predsedujoča, hvala za besedo. Nisem se mislil še javiti, ampak se moram odzvati na ta natolcevanja, da je ta seja Državnega zbora sklicana demagoško. Poglejte, prihajam iz Poslanske skupine Slovenske demokratske stranke, kateri smo že takrat prvi dan v poplavah rekli, pomagali bomo dokler bo potrebno. Mi smo takrat prvi dan, jaz se zahvaljujem vsem svojim kolegom, ki so prišli takrat prvi dan v Mozirje, ko smo s svojimi prijatelji, kateri so imeli na razpolago stroje, očistili skoraj komplet mozirski trg in vse navezovalne ulice v tem trgu in sem svojim kolegom izredno hvaležen in takrat sem sam pri sebi rekel, pomagali bomo dokler bo potrebno in tako je tudi od takrat naprej bilo. Zato smo, zato smo sklicali 50. sejo, nujno, 50. 50. nujno sejo Odbora za infrastrukturo, na kateri smo predlagali dva sklepa. Takrat je šlo pač, danes je že bilo velikokrat rečeno, za te ljudi, za te družine, kateri so živeli v hišah in so jim bile delno uničene, ko niso bili upravičeni do predplačil, zato ker pač niso imeli uporabnega dovoljenja in s tem tudi hišne številke, ki niso bili stalno prijavljeni v teh domovih, smo sprejeli dva, mi smo predlagali dva sklepa, potem smo pa prejeli dva, sprejeli dva sklepa, v dogovoru s koalicijo in koalicija je takrat nekako tudi imela tu vodilno vlogo pri oblikovanju teh dveh sklepov. Naj preberem na brzino ta dva sklepa: Prvi sklep: Odbor za infrastrukturo, okolje in prostor predlaga Vladi Republike Slovenije, da v program odprave posledic plan zemeljskih plazov vključi tudi naslednje fizične osebe, lastnike stanovanjskih nepremičnin: naprej, prva, ki so bile v gradnji na da nesreče, še niso imeli hišno številko, zaradi česar ni bilo mogoče v stanovanjski nepremičnini prijaviti stalnega prebivališča, pri čemer je treba zasledovati cilj reševanja primarne nepremičnine za bivanje, ki so bile naseljene na dan nesreče, v njih ni bilo stalno prijavljenih oseb, vendar je bilo stanovanje dejansko uporabljeno za bivanje ob pogoju, poslušajmo zdaj, da je predhodno izveden postopek preverjanja resničnosti stalnega bivališča, ki ga izvede upravna enota skladno z določili Zakona o prijavi prebivališča. Jaz ne vem, zakaj je ta stavek šel noter v ta zakon, ali dobronamerno ali za to, da se pač postopek zavleče. Kajti mi smo imeli to sejo Odbora za infrastrukturo, 10. 4., to je pred petimi meseci, potem smo še sprejeli en sklep, tudi soglasno, 14 za, nič proti, da Odbor za infrastrukturo, okolje in prostor predlaga Vladi Republike Slovenije, da preuči možnost sprememb Zakona o odpravi posledic naravnih nesreč z namenom izboljšanja sposobnosti države pri obvladovanju in zmanjševanja škod, ki jih je povzročil naravne nesreče, ter zagotovitve močnejših, prožnejših oblik financiranja različnih oškodovancem. Ta dva sklepa sta bila sprejeta v dobri veri, da bo to teklo naprej. Mi smo od takrat takoj naslavljali poslanska vprašanja na določena ministrstva od katerih smo dobili takšne in drugačne odgovore, vendar ni bilo rešitve, na kar sem jaz tudi nekako poslal en dopis na upravno enoto v Mozirje, kjer sem pa dobil kar dolg odgovor, ampak ne bom vse prebral, da ne bom predolg. V glavnem, Zakon o prijavi prebivališča, Uradni list, številke in tako naprej, ni predvideno ugotavljati stalnega prebivališča za nazaj, preverjanje resničnosti prijave pa se uvede, ko stranka želi prijaviti prebivališče. Ta odgovor smo dobili 6. 8., jaz sem ga dobil, ta odgovor, 6. 8. 2024. In nakar seveda zadeva ne sme biti zaključena. Ne sme biti zaključena, smo pač glede na to, da se tudi te protipoplavni ukrepi in nadomestne gradnje in vse te zadeve, smo rekli, zdaj je pa treba odreagirati, eno leto po poplavah dajmo sklicati izredno sejo Državnega zbora na temo, kaj je potrebno še storiti in zraven vključiti tudi ta del teh ljudi, ki niso bili upravičeni do predplačil. In ni res, da mi nismo vedeli kaj mislim kakšno zakonodajo Vlada predlaga, jaz ne vem, če vaši poslanci, vsi vedo kaj vaši ministri predlagajo, ampak zagotovo, mi v opoziciji tega ne vemo kaj vi predlagate oziroma kaj boste predlagali. Kljub temu ste imeli pa skoraj pol leta časa, da bi rešili težave teh 15 družin, to so, to gre predvsem za mlade družine., ki imajo majhne otroke In toliko o tem, ko ste rekli, da nekako mi vlagamo neka priporočila za zadeve, ki se že urejajo. Temu ni res in temu ne more biti res. Drugo. Rečeno je bilo, zdaj tudi zadnji razpravljavec je rekel, da vsi, ki čakajo na hiše niso na mokrem. Mislim, da je to težka beseda, podcenjujoča. Poglejte, ljudje, družine živijo v kontejnerjih, verjetno ste že bil kdaj na morju v kaki kamp prikolici ali pa v kakem manjšem bivalniku. Lahko si 14 dni ali pa deset dni v takšnem bivalniku, ne moreš pa biti eno leto, pa plus tega, da so to vsi letni časi, od zime do poletja, kjer je vroče, mrzlo, en skupinski prostor, ti prideš iz službe, otroci iz šole, mislim, da so pogoji težki, in to ni pravi odgovor na to, saj imajo zagotovljene osnovne bivanjske prostore, pa še država jim sofinancira najemnino. kar se tiče še, moram odgovoriti, tule sem zelo vesel, da je rekel državni sekretar v Kabinetu predsednika Vlade Jure Leben, da smo na dobri poti. Jaz sem tudi vesel, da smo na dobri poti, samo ta pot je malo dolga. Zdaj, vi ste se zdajle priključil pred kratkim, upam, upam da bomo lahko čez nekaj časa, ko se bomo spet pogovarjali na to temo ugotovili, da je da je hitrejša ta pot, ampak do sedaj se je pa ugotovilo, da je ta pot predolga. Rekli ste tudi, da se ureja protipoplavna ureditev. Poglejte, res se ureja, se ureja, ampak tako kot sem že prej rekel, za učinkovito protipoplavno zaščito so potrebni suhi zadrževalniki, razlivna področja, umirjanje struge, razširitve strug, to se sedaj še ne dogaja. Vi ste mi kazal tam neke projekte. Jaz verjamem, da je to sprojektirano, ne vem za katero področje ste kazal, ampak tako kot je sedaj strugi, ko ste omenili, v Savinji, bom jaz tudi Savinjo nadaljeval, tako kot je sedaj struga reke Savinje urejena, je to po neki definiciji otroških igral tobogan. Ko bo prišlo do enega močnega neurja. Bo voda stekla hitro do tistih zoženih delov, kateri so ob reki Savinji, to je pa po moji oceni v Nazarju, tam pri tovarni BSH je kritična točka. Druga točka je kritična v soseski za naselje Loke pri Mozirju in že pri zadnji poplavi smo ugotavljali, da se je tisti zoženi del, kjer se je voda zaustavila, se je razlivalo nazaj na to naselje Lokah pri Mozirju, kjer je bilo poplavljenih tudi, zaradi tega, več kot sto domov. Sedaj so pa na tistem delu koncesionarji uredili del ceste, katerega so zožili približno za 4 do 5 metrov. Struga ima še manjši pritok na tistem delu in posledice vsega tega bodo v Zgornji Savinjski, Mozirju, Nazarju Še slabše, še težje. Bog ne daj, da pride do takšnih padavin, kot so bile avgusta lanskega leta, Zato mislim, da bi bilo potrebno na tem delu narediti določene postopke hitreje, ker do sedaj se tu še ni zgodilo nič kaj. Ker tudi tisti objekti, kateri ste vi rekli, da jih boste lahko zavarovali pred poplavami, teh 85 objektov, kateri so bili umaknjeni iz seznama

prebivalstva oziroma naselja zelo velika. Hvala lepa.